Kolegice i kolege, želim vam dobro jutro! Nastavljamo sa radom. Na dnevnom redu imamo 11. Statut Hrvatske radiotelevizije - potvrđivanje Predlagatelj Statuta je nadzorni odbor HRT. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Vlada je dostavila svoje mišljenje. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne želi. Želi li izvjestitelj odbora preuzeti riječ? Kolega Branko Vukšić u ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije.

raspravljala se gotovo svaka točka statuta, svaki članak statuta, izneseno je nekoliko primjedbi. Kao što znate mi nemamo pravo mijenjati status, možemo da prihvatiti, ili ga odbiti odnosno uputiti na doradu i po tom HRT-a dužna vratiti u Hrvatski sabor ponovno u proceduru pet članova odbora je bila mišljenja da se može statut u ovom obliku prihvatiti, dva su bila protiv i jedan ej bio suzdržan s tim da su kolege s HRZ-a se očitovala u našim primjedbama i obećale da će sve ono što se pokaže da smo bile u pravu, da će prionuti izmjeni statuta i ako praksa pokaže da smo mi u pravu statut izmijeniti i ponovno ga uputiti u saborsku proceduru. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba HDZ-a kolega Jasen Mesić. Zahvaljujem lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. kolege. Mislio sam da ćemo možda nešto čuti od predlagatelja prije vezano za statut HRT i bio bi običaj i red da je ovdje danas i glavni ravnatelj koji je bio predlagač ovog statuta prema nacionalnom odboru a bilo bi isto tako dobro da je ovdje neko iz resornog ministarstva, dakle Ministarstva kulture pa da može čuti uz raspravu i na određen način ili prihvatiti određene prijedloge ili ne prihvatiti određene prijedloge ubuduće. Isto tako bi bilo vrlo dobro da smo prije ovog statuta, novog statuta HRT imali na dnevnom redu, doduše imamo na dnevnom redu ali već odgađamo nekoliko sjednica Sabora gospođo potpredsjednice izvješće programskog vijeća i nadzornog odbora za prethodno razdoblje.

na taj način se želio pokazati da je situacija na HRT nije dobra. Išlo se u izbor novog glavnog ravnatelja, vd urednika i na neki način novog statuta pa bi bilo dobro da prije raspravimo ta izvješća koja nisu prihvaćena, da još jedanput vidimo da li je što bilo u redu ili nije što bilo u redu pa da onda sa više informacija raspravljamo o o novom statutu. Ja pozdravljam predsjednika nadzornog odbora. Činjenica je da nadzorni odbor ima posebnu funkciju sukladno izmjenama i dopunama zakona o HRT-a da posebno vodi računa da posebno vodi računa o financijskom poslovanju HRT-a. i jučer na odboru smo raspravljali o o tome da je na svojoj drugoj sjednici krajem godine 12.12. nadzorni odbor izglasao ovaj statut kolegice i kolege koje imate na klupama sa željom da taj statut bude na raspravi krajem prošle godine na sjednici Sabora. Kada se on nije pojavio na raspravi na sjednici Sabora na svojoj četvrtoj sjednici nadzorni odbor HRT-a napravio je novu verziju statuta i izglasao ga većinom glasova. Temeljni prijepori su bili u člancima 15, 190 37 i 38 statuta a odnose se uglavnom na suglasnost nadzornog odbora prilikom sklapanja financijskih poslova u odnosu prema glavnom ravnatelju i suglasnost nadzornog odbora u kojem momentu iznad kojeg iznosa financijskih sredstava treba nadzorni odbor suglasnost dati glavnom ravnatelju a posebnom prilikom sklapanja pojedinih ugovora sa …/Govornik se ne razumije/… koje su poznato bile pod sumnjom da su se takve stvari i u proteklom vremenu dešavale na HRT-a. Taj prijedlog Taj prijedlog revidiranog da tako nazovem statuta poslat je prema Saboru, upućen je prema Saboru, nismo ga dobili, nije za sada urudžbiran u službama ovog visokog Doma, ali upućen je što znači da prije ili kasnije mora biti urudžbiran, što znači da će prije ili kasnije ako se danas ovaj statut potvrdi, prije ili kasnije raspravljati i o novoj verziji statuta. Posebno bih želio reći još jednu novinu koja se pojavljuje u ovom prijedlogu statuta, a to je uvođenje funkcije ravnatelja programa. Ravnatelj programa je nešto što bi trebalo biti između glavnog ravnatelja i ravnatelja pojedinih ustrojbenih jedinica. Dakle radi se o izrazito važnoj funkciji, međutim te važna funkcije nema nigdje ni u spomenima u Zakonu o HRT-u, što mislim da nije dobro jer se radi o izrazito važnoj funkciji. Činjenica je da se ta funkcija spominjala u programu koji je gospodin Radman kada se natjecao za glavnog ravnatelja predložio tu funkciju ali mislim da uvođenje ove funkcije zahtjeva ponovno izmjene i dopune Zakona o HRT-u. Smatrali smo i na odboru, a smatramo i sada da zbog ovog mišljenja nadzornog odbora sa 4.sjednice gdje se predlaže veća kontrola prilikom određivanja i preuzimanja financijskih obaveza smatrali smo da bi bilo pametno povući statut na tjedan dana, ponovno ga revidirati i onda ga uputiti u saborsku proceduru. Ne znam zašto bilo kome smeta da ograničenja u smislu da nadzorni odbor ima jače mehanizme kontrole nad poslovanjem što se često u ovom Domu spominjalo kao problematično zašto bi to bilo koga smetalo? I zašto kada ova procedura oko HRT-a već traje mjesecima zašto bi nas na određeni način smetalo da statut koji ima podršku cjelokupnog nadzornog odbora bude izglasan sljedeći tjedan? Smatramo da bi to bilo mudro, da bi to bilo bolje i da bi to bilo učinkovitije u smislu boljeg stanja na HRT-u kojeg vjerujem svi priželjkujemo. Zašto to posebno ističemo? Zato što želim spomenuti nekoliko stvari koje se trenutno na HRT-u događaju. Sada i svjedoci smo da će uskoro nastati nesporazum između glavnog ravnatelja i nadzornog odbora, da se u pojedinim medijima govori o svađama i ostavkama vd urednika, posebice informativnog programa, da na televiziji postoje pojedini klanovi novinarsko-urednički koji se međusobno bore za prevlast nad pojedinim dijelovima programa. Postoje informacije da pojedini djelatnici na HRT-u brkaju javni interes i njihov interes jel ono što je njihov stav ne mora biti nužno i javni interes, a javni medij bi upravo trebao biti reprezentant određenog javnog interesa. Pogledajte samo kolegice i kolege podatke iz jesenske sheme, 35 gostovanja političarki i političara iz vladajućih stranaka i svega nekoliko iz opozicije. Dolazite do omjera 6:1, omjera 6:1, 6:1 u jesenskoj shemi u razdoblju od 7 popodne do 9 navečer. Da li je to ogledalo javnog mišljenja i javnog interesa? Mislimo da nije. Da li je ogledalo javnog interesa to što se aktualni sat bez ikakve najave premješta sa 2.programa na 4.program, bez ikakve najave u bilo kakvoj emisiji na HRT-u i onda se aktualni sat presijeca vijestima na 4.kanalu? Da li je javni interes potpuno to što su potpuno nepripremljeni 3.i 4.kanal. 3.kanal koji je trebao biti tzv. obiteljski za kulturu i obrazovanje gdje danas gledamo stare serije, a na 2.kanalu gledamo komercijalne sadržaje koje smo mogli prije par mjeseci gledati na komercijalnim televizijama i onda nas netko uvjerava da bi javna televizija takva trebala biti? Potpuno pošemerena shema onoga što je zapisano u nacionalnoj strategiji i kako bi se 3.i 4.program trebali razvijati. Kada u "Temi dana" govorimo o demonstracijama u Republici Sloveniji, a istovremeno u RH imamo štrajk prosvjetara, to nije tema dana. Kada imamo na svim naslovnicama spominjanje tzv. medijskog poreza, a HRT o toj temi ne održi niti jedan niti jednu polemičku emisiju gdje se o tome mogu čuti razna mišljenja nego pozove u istu tu "Temu dana" ministricu kulture koja ima onda mogućnost govoriti o svemu ostalom, a samo ne o tome. To nije niti javna televizija niti javni interes. Upravo bi ta tema trebala biti prva na programu javnog medija. Tamo je mjesto gdje se to može javno raspravljati. Isto tako želim reći da nije do vd urednika da on određuje da li je potrebna emisija za iseljeništvo ili nije potrebna emisija za iseljeništvo. On se može slagati sa pojedinim prilogom pojedinog novinara ili urednika, može se ne slagati, može penalizirati pojedinog novinara ili urednika ali ne smije ukidati emisiju, zato što je ta emisija propisana sa nizom zakona. To je nedopustivo. Isto tako želim reći da informacije o daljnjem gubitku prihoda koji se očekuje na HRT-u u smislu oglašavanja ne pretplate su također zabrinjavajuće i otvaraju mogućnost korupcije. Otvaraju mogućnost korupcije zato što će se pojavljivati pritajeno oglašavanje, prikriveno oglašavanje. Posebno vam to govorim u smislu nekih redakcija. Žao mi je što ovdje nema ravnatelja pa bih konkretno rekao o čemu mislim.

prisega predsjednika SAD-a gospodina Obame, da smo imali kao medijskog komentara koji je komentirao taj govor čovjeka koji je stručnjak za modu i onda smo o zakletvi predsjednika Obame, odnosno prisezi slušali s onog aspekta kako je tko bio obučen, kakav je to bio glamur itd. Nijedne rečenice o onome što bi javnost u Hrvatskoj moglo interesirati, vanjskoj politici, ljudskim pravima, ekonomiji. Nijedne riječi. I da još bude stvar interesantnija, onda se nađe za shodno da se kao stilski vrlo rafinirano usporede gospođa Michelle Obama i premijerova supruga. Javni interes, informiranje javnosti, ne bih rekao. Zbog svega ovoga što smo nabrojali mislimo da bi bilo dobro da se statut čim prije donese, ali s obzirom na sve ove primjedbe koje su izrečene na 4. sjednici Nadzornog odbora HRT-a od 10.1. i koje su upućene u proceduru Hrvatskom saboru bilo bi bolje ovaj statut doraditi kako bi ga mogli zajednički donijeti. Na ovaj način bojimo se da statut neće moći omogućiti da se ovakve stvari na HRT-u ne dešavaju. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepo kolega. Imamo dvije replike na vaše izlaganje. Prva je potpredsjednika Nenada Stazića. Kažete da je sa 4. sjednice Nadzornog odbora od 10.siječnja upućena u ovaj Sabor nova verzija statuta i revidirani statut. To naprosto nije istina jer statutom se može smatrati samo ono slijedom Zakona o HRT-u što Nadzornom odboru predloži glavni ravnatelj, a ne ono što Nadzorni odbor bez glavnog ravnatelja napravi. To nije prijedlog statuta. Da je zakonodavac htio da Nadzorni odbor sam piše prijedlog statuta takvu bi odredbu stavio u zakon. Nadzorni odbor se može sastati formalno i neformalno, može pisati kakve god hoće prijedloge, ali statut, prijedlog statuta može biti samo ono što je prihvatio Nadzorni odbor, a što je predložio glavni ravnatelj. A ovo drugo možemo smatrati javnom raspravom, općom raspravom, njihovim privatnim mišljenjima i to što su napravili svjedoči doduše o jednom odnosu između Nadzornog odbora i glavnog ravnatelja o čemu ću nešto više reći u raspravi u ime kluba. Hvala. **Zgrebec, Dragica Uvaženi gospodine potpredsjedniče, mišljenja koja se navode u novoj verziji statuta kojeg točno, nije predložio ravnatelj su različita samo su različita samo u segmentima bolje financijske kontrole. Samo u tim segmentima. Isto tako da je predlagatelj Zakona o HRT-u želio uvođenje nove funkcije koju se sad u statutu predlaže onda bi ju naznačio u zakonu. Možemo onda to i tako gledati. Međutim ona nije naznačena. Dakle ponavljam, govori se samo o financijskoj kontroli. Činjenica je da je 12.12. Nadzorni odbor imao pred sobom i petogodišnji ugovor sa Vladom koji do sada nije objavljen imao je prijedlog statuta i taj statut je bio tada na prijedlog ravnatelja izglasan sa ciljem da se stigne zasjedanje Sabora krajem prošle godine. Kada to nije bilo Nadzorni odbor je isti taj statut predložen od ravnatelja još jedanput pregledao i predložio da tako kažem stroža financijska ograničenja u smislu financijskog samostalnog poslovanja glavnog ravnatelja. Di je tu spor? Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I sljedeća replika, kolegica Sunčana Glavak. Hvala lijepa, gospođo potpredsjednice. Kolega Mesić, poglavlje 13 nam je također bilo sporno, kratko ste se dotakli toga, riječ je o poslovnoj tajni pa ću ja samo podsjetiti na članak 47., odnosno na članak 35. koji, za one kolege koji možda ne prate toliko rad HRT-a, u kojem stoji da djelatnost HRT-a financira se između ostalog javnim prihodima. je naše pitanje i bilo kako onda članak 47. upravo to ograničava, dakle kako mi ne možemo i ne smijemo i nismo kao članovi odbora, a tražili smo to u nekoliko navrata, mogli dobiti na uvid primjerice podatke o visini plaća zaposlenih na HRT-u, kao ni podatke o primanjima koji se isplaćuju, a jednako tako ni anekse tih ugovora. Gospodin ravnatelj jučer je na odboru rekao da je to stvar Nadzornog odbora pa ovdje nam je čelni čovjek Nadzornog odbora pa ćemo možda dobiti odgovor i na to pitanje. I jednako tako pitanje koje se nameće ovim novim ustrojem koji nam je predložen, dakle imat ćemo četiri ravnatelja poslovnih ili ustrojstvenih jedinica i voljela bih da nam predsjednik Nadzornog odbora odgovori koliko trenutno sada ima emisija na HRT-u na sva četiri programa jer od ova četiri urednika programa ili ravnatelja ustrojbenih jedinica ići će se piramidalno dolje i zanima me koliko će to proizvesti novih urednika i da li je to u skladu sa najavljenom racionalizacijom ili ćemo tako imati gomilanje uredničkih funkcija. Dakle, zanima me odgovor i na to pitanje. Hvala lijepa. jasno rečeno da na HRT-u ne smije biti niti jednog financijskog podatka koji može biti pod tajnom i na tome ćemo inzistirati i na tome treba inzistirati. Ona Ona firma, onaj poslovni subjekt koji posluje sa HRT-om, a traži da se u međusobni ugovor ugradi klauzula da su ti financijski podaci tajni mora biti eliminiran iz poslovanja s HRT-om. Takvi Takvi poslovni partneri Hrvatskoj radioteleviziji ne trebaju, koji inzistiraju na tome da njihovi ugovori budu tajna posebice zato što se radi o javnom novcu. A isto tako je potpuno ispravno da znamo i pod kojim financijskim uvjetima pojedini ljudi na Hrvatskoj radioteleviziji rade. Ukoliko mi i kao saborski zastupnici ili bilo koji drugi ljudi koji se bave poslovima od javnog interesa imamo obvezu predočiti sve ono što imamo, što zarađujemo. Na takav način bi to itekako trebali oni ljudi koji su zaduženi za propagiranje javnog interesa na javnom servisu kao što je to Hrvatska radiotelevizija. Hvala. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista kolega Branko Vukšić. Poštovana potpredsjednice Sabora, poštovani predsjedniče Nadzornog odbora, kolegice i kolege. Ovo je bila jedna od rijetkih prilika da gospodin Radman na samom početku mandata se obrati u povodu Statuta Hrvatske radiotelevizije zastupnicima i javnosti i mislim da je trebao danas biti ovdje i odgovoriti na ova pitanja koja su malo prije postavljena i pojasniti neke stvari koje su upitne i u Statutu, ovo je bila i prilika da progovori nešto o programu Hrvatske radiotelevizije, jer sasvim sigurno da neće se govoriti samo o meritumu. Da su trebali biti predstavnici ministarstva nisam siguran. Upozoravali smo kada se donosio Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno dopune izmjene zakona da je on loš, izvedenica lošeg Zakona o Hrvatskoj radiotelviziji. Ovaj Statut koji je u skladu sa zakonom i zato sam na sjednici odbora glasao za Statut Hrvatske radiotelevizije. Ono što smo dobili jamstva jučer i od ravnatelja, glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije i od predsjednika Nadzornog odbora da će se usvajanjem Statuta Hrvatske radiotelevizije situacija na Hrvatskoj radioteleviziji promijeniti, da v.d.-ovi odnosno vršitelji dužnosti ne mogu uspostaviti red na Hrvatskoj radioteleviziji. Mislim da ako su dobri urednici, ako obavljaju svoj posao bez obzira jesu li vršitelji dužnosti ili su urednici sama funkcija sama po sebi ne daje kvalitetu. Nakon što su izabrani vršitelji dužnosti, vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske radiotelevizije osjetio se pomak u programu Hrvatske radiotelevizije već i stoga što je onaj bio katastrofalno loš Međutim, sa promjenama na Hrvatskoj radioteleviziji se stalo, program nije dobar. Najviše što bode oči je to što u programima Hrvatske radiotelevizije nedostaju kriteriji, nedostaju kriteriji u tome koliko uopće treba imati politike, koji političari gostuju, koliko treba biti opozicije. Prema onom što gledamo u informativnim programima Hrvatske radiotelevizije sasvim sigurno da nije slika, preslik stanja u Hrvatskom saboru. Opozicija je na Hrvatskoj radioteleviziji gurnuta na margine. Čak se usudim reći da je prije toga odnos bio daleko ravnopravniji. I kada se zovu političari na Hrvatsku radioteleviziju tada se pokušava dokazati da postoji samo u poziciji dva, tri političara ili četiri, pet. Međutim, i ovdje u Saboru a i izvan Sabora sasvim sigurno da postoje političari koji imaju što reći na Hrvatskoj radioteleviziji. Mi kao političari se nemamo pravo miješati u program Hrvatske televizije niti vjerujem da pokušava itko iz pozicije, iz vlasti i opozicije to raditi. Međutim, autocenzura je, ja kao bivši novinar znam jaka stvar. Često urednici moraju novinare nagovarati da budu hrabriji. Hrabrosti na Hrvatskoj televiziji nedostaje. Ništa se tu nije promijenilo. Navest ću jedan primjer koji se povlači iz prethodnog razdoblja. U ovom razdoblju je još očitiji. Svaku večer bilo koja ekonomska tema na Hrvatskoj radioteleviziji vidjet ćete jednog, dva, pa nekad i tri bankara, bankarskih činovnika koji su potpisani sa analitičar te i te banke daje lekcije i Vladi i hrvatskoj javnosti kako treba voditi ekonomsku politiku, što treba napraviti kako bi tu s tim bankama bilo što bolje. Po čemu su to analitičari koji svakoga dana moraju javnosti docirati i zbog čega se iz dana u dan, iz večeri u večer propagiraju banke u Hrvatskoj koje su u stranom vlasništvu. To nikom nije jasno. Jedan još očiti primjer lošega uređivanja je taj što je prije parlamentarnih izbora postao čak neću ni navoditi ime jer mislim da je to beznačajno ekonomski analitičar jedne stranke, zapravo strateg ekonomski stranke nakon što su izgubili izbore nisu se plasirali u Sabor. Postoji ekonomski analitičar, a samo je član uprave jednoga poduzeća. Zato što postoji jedna grupa na Hrvatskoj radio televiziji koja je moćna iz te stranke i koja i dalje gospodina gura u programe. Koja su to obrazloženja? Je li plaća netko novinare? Što se to radi na Hrvatskoj radio televiziji? Zašto su banke prisutne svaki dan? Te odgovore još nismo dobili, predugo je to vrijeme sad ćemo vd –ovi to ne mogu napraviti. Znači klanovi postoje, ako se ne razbiju klanovi na HRT-a badava nam bilo kakvi zakoni, badava ravnatelju sve ovlasti u njegovim rukama.

i tu se sa kolegom Stazićem potpuno slažem, postoji taj statut koji je predložio ravnatelj a usvojio ga je nadzorni odbor i mi smo pitali jučer na odboru postoji li drugi statut jer nam je bila dužnost pošto smo dobili i sa HRT-a bilo je glasova da postoje dva statuta. Mene je u tom statutu najmanje smeta koliko novaca smije bez odluke nadzornog odbora sam otpisati na ugovore ravnatelj HRT-a i slažem slažem se da je to tehničko pitanje jer u statutu stoji da ravnatelj HTZ-a čini mi se svaka tri mjeseca mora nadzornom odboru podnijeti izvještaj o svakome ugovoru, znači u tri mjeseca se može reagirati ako je nešto bilo krivo potpisano i ako je nešto upitno. Ima više stvari koje smo prodiskutirali jučer na odboru, zadužili smo i ravnatelja HRT-a i predsjednika nadzornog odbora da konačno godinu dana molbe koje smo upućivali HRT-a urode plodom a to je da napokon pokažu koji su to aneksi ugovora jer čujemo da novinari koji drže lekcije političarima zarađuju daleko više, imaju plaće koje mogu biti daleko manje od političara ali imaju s tim da nisu političari mjerilo da ne bismo, nisam to mislio reć. Ali imaju anekse ugovora i tim aneksom ugovora je, curi mu u džep dodatni novac koji je na rubu legalnosti. Ravnatelj kada sam tražio ime odbora kao predsjednik odbora da nam odboru dostavi te anekse ugovora je napisao da nije u njegovoj nadležnosti mada je mogao samo proslijediti predsjedniku nadzornog odbora i predsjednik nadzornog odbora nam je mogao dati taj odgovor. Pa evo sad je predsjednik nadzornog odbora ja ga javno pozivam, javnost ima pravo znati, ne smiju biti tajne, aneksi ugovora u kojima se svašta krije. Navodno je to sto, dvjesto ljudi sa aneksima ugovora. Ono što je bilo što je možda upitno u statutu. To je vertikalna i horizontalna linija uređivanja četiri programa na HRT-a kao što znate, svaki program će imat svog glavnog urednika, ja još ne znam kako će to izgledati programi koji će imati četiri znači znači glavna urednika i imat će svoje urednike. Kako će funkcionirati urednik informativnog programa prvoga programa i urednik informativnog programa četvrtoga kanala. četvrtoga kanala. Pitali smo, gospodin ravnatelj kojega danas nema je rekao da će se u praksi pokazati nedostaci i da će oni u praksi te nedostatke uklanjati. To je meni zapravo najveće pitanje, najveći problem u statutu HRT-a, upravo to kako će funkcionirati redakcija, koji će biti kriteriji u prvom i četvrtom programu, kako se seli nešto sa prvog i četvrtog programa, sasvim sigurno da to u statutu ne može pisati, al može pisati hijerarhija, po hijerarhiji se zna tko je kome odgovoran, toga u statutu nema. da će u statutu to određivati pravilnik o unutarnjem ustroju, vjerujemo da će pravilnik dati ta rješenja i nadam se da će uskoro na HRT-u svi oni urednici koji imaju vd biti bez vd-a, da će biti raspisan natječaj i da će se u natječaju izabrati najbolji koji će otkloniti sve one sumnje koje nas muče danas. Meni je zapravo najveći trn u oku u ovome statutu što je poslovna tajna prepisana iz starog statuta. Imate na tamo nekim pri kraju statuta poslovnu tajnu kojom se kaže da poslovnu tajnu drugima smiju priopćiti samo ovlaštene osobe, tko su ti drugi i tko su ti tko su ti drugi, jel to javnost. Zbog čega novinar može biti optužen da je povrijedio javnu osobu ako kaže da je serija od 15 milijuna kuna namještena i da je čisti promašaj za HRT. Jel to otkrivanje poslovne tajne? Ne kaže se što je poslovna tajna i ne kaže se tko su ti drugi, zbog čega javnost nema, zbog čega je to takav veo tajne na nekim podacima na HRT-u. što se to taji? S novcem pretplatnika mislim da ako danas damo zeleno svijetlo tom statutu da treba čim prije kad se ustroji HRT-a što je ravnatelj tražio da se ustroji da se ne može prije krenuti u neke velike promjene na HRT-u, da članak članak u poslovnoj tajni ili treba takva izbaciti ili točno pojasniti što su poslovne tajne i što, tko su ti drugi koji ne smiju znati poslovne tajne u radu HRT-a. Evo toliko. Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Četiri replike imamo na vaše razlaganje. Prvi je potpredsjednik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Uvaženi kolega Vukšić, prigovora što glavni ravnatelj nije ovdje, a pri tome zaboravlja da mi imamo naš poslovnik ovdje saborski. Predlagatelj ovoga statuta je nadzorni odbor i jedino predstavnik nadzornog odbora može braniti u ime predlagatelja. Da vam objasnim šta znači kakva je funkcija predlagatelja. Može neki PR stručnjak misliti da političarke ne bi trebale nositi štikle, ali oni neće nikada moći doći u ovaj Sabor braniti taj svoj prijedlog, bez obzira na njegovu izvanrednu originalnost. On mora pronaći nekog zastupnika koji će to pretočiti u prijedlog zakona i onda će taj zastupnik jedino moći to braniti ili neki klub ili Vlada. Ali on bez obzira koliko originalan bio u Saboru ne može biti predlagatelj. Glavni ravnatelj nije ovdje predlagatelj, ovdje je predlagatelj nadzorni odbor i jedini ovlašteni da dođe ovdje u Sabor je predsjednik nadzornog odbora. A da je došao glavni ravnatelj onda biste vjerojatno prigovarali što taj čovjek ovdje radi kada on po Poslovniku Hrvatskog sabora ovdje ne smije biti.

Glavni ravnatelj je imao priliku i sasvim sigurno da nitko ne bi imao protiv da odgovori na ta pitanja. Predsjednik nadzornog odbora ne može odgovarati na ta pitanja i neće odgovarati sasvim sigurno na ta pitanja jer i ne zna što se događa jer smo govorili šire od statuta. I tko god je mislio da će se danas govoriti samo o statutu je pogriješio. Kada se govori samo o meritumu stvari kada se govori o bilo kojem zakonu o bilo kojem prijedlogu i kada to recimo Kukuriku koalicija se precizno drži toga. Ovo su samo rekli nije to prigovor, zašto ravnatelj nije iskoristio priliku da se obrati Saboru 2 mjeseca ili 3 mjeseca nakon što je izabran, ništa drugo. Ništa se neće dogoditi ravnatelju što nije, a valjda imamo pravo reći da voljeli bismo da je ravnatelj tu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Voljeli biste da je tu ali po našem Poslovniku ne može biti ovdje. Replika Jasen Mesić. Zahvaljujem. Ma samo moram reći gospodine predsjedniče odbora da nam je jučer bilo jako drago kada je ravnatelj došao na naš matični odbor i kada smo mogli o tome razgovarati. Bilo nam je drago da je mogao nešto komentirati, odgovoriti na naša pitanja. I zamislite koga je Hrvatski radio jedinog sa tog odbora prenio u eter danas ujutro na vijestima? Nije ni vas predsjedniče odbora. Prema tome nitko od nas nema ništa protiv. Ali nešto sam vam drugi htio replicirati uvaženi kolega. Prikriveno oglašavanje, to je recimo tema gdje nam je ravnatelj mogao pomoći. Prihodi od oglašavanja padaju, a sve se više u pojedinim emisijama švenkaju pojedina poduzeća, pojedini rezorti, pojedine firme, pa novinari koji rade priloge stoje ispred pojedinih zgrada, sve više i više. Mislim da bi i tu štošta trebalo ne samo vezano uz ove anekse koje ste spomenuli na plaće dodatno obratiti pažnju i vjerujem da će tu i nadzorni odbor, a i programsko vijeće učiniti nešto. Uvaženi kolega Mesiću ne samo da se ne izvještava o tome što je rečeno o temeljnom dokumentu HRT-a na matičnom odboru nego se čak ne izvještava što je rečeno na programskom vijeću. Pa isto tako samo citiran ili ravnatelj ili nevažne stvari sa toga programskog vijeća. To je ono što sam govorio da nedostaju kriteriji ili se želi da nedostaju kriteriji ili se cenzurira. Prema tome nije niti sada ova vd garnitura imuna na cenzuriranje. Sasvim sigurno čak nije ni pristojno da se jedino ravnatelj donosi jer mi smo upućivali njemu zamjerke, a čuli smo njegov odgovor a nismo čuli što smo mu zamjeravali.

Pri tom ste vjerojatno zaboravili da istog tog glavnog ravnatelja postavio tzv. josipovićev klan i posve je jasno i poznato da je glavni ravnatelj proslavio odlazak sa prethodnog radnog mjesta mjesec ili dva prije nego što je javno izabran u Hrvatskom saboru na mjesto ravnatelja pa i predložen. I prema tome, kako će onaj kojeg je postavio klan razbijati klanove tamo gdje je postavljen i kada je već odgovoran onom svom klanu i izravno onoj svojoj osobi koja ga je na HTV postavila a pri čemu smo mi u Hrvatskom saboru poslužili samo kao nekakva slijepa glasačka mašinerija. laburisti - Stranka rada)** Kolega ja se s vama ne slažem da je Radmana postavio na mjesto glavnog ravnatelja HRT-a josipovićev klan. Ja sam isto tako glasao za gospodina Radmana i nisam josipovićev klan niti ću ikad biti josipovićev klan. Glasao sam za to što sam mislio da gospodin Radman je u tom trenutku između mislim da je osmoricom bio najbolji kandidat. I prvi sam koji upućuje kritike na njegov rad i uvijek ću kriknuti do nema kada HTV neće dobro raditi bez obzira tko je ravnatelj HRT-a, a čak se ne slažem da ga je josipovićev klan ono što mislite nego su ga željeli novinari HRT-a i zato je. Prvi puta se pitalo novinare koga žele od sindikata do

na HRT -u, pogotovo što se tiče financijske kontrole koja vidimo iz predloženog statuta ravnatelja koji si je zatražio, zamislio i poželio da ima ograničenje tek na 10 milijuna kuna u u raspolaganju ili sklapanju ugovora dok je Nadzorni odbor popravio to i rekao je da bi to trebalo biti sa 7,5 milijuna kuna, a sve preko toga uz suglasnost Nadzornog odbora. Jednako tako i ono što je ugovaranje sa off shore kompanijama da bi bilo u nadležnosti Nadzornog odbora što bi bilo sasvim u redu demokratski i takva financijska kontrola ugovaranja sigurno bi bila najbolja. Bojimo se da u cenzuriranju je otišlo sve preko svake mjere, od oporbe pa do svih aktualnih tema koje se nalaze na današnjoj javnoj sceni i da javnost zapravo nema pravu informaciju te da interes javnosti nije zadovoljen kroz našu javnu televiziju. Bolje da je nazovemo da je ovo državna ponovno televizija u funkciji aktualnih vladajućih i da ona tako i prenosi teme kako joj se svidi ili kako joj se zapovijedi. Cenzura je na snazi i tu nema mogućnosti da je sada otklonimo s obzirom na ovu saborsku većinu. Mi možemo govoriti o tome da ćemo ispravljati, popravljati, no međutim utjecaj bitni nemamo. I želim reći da vjerujem da se neće ponoviti vrijeme kao kada je gospodin Galić podnosio u ovom domu izvješće i nakon 6 sati rasprave nije želio reći kolika su njegova ukupna primanja. **Zgrebec, Dragica Nažalost, na HRT-u u zadnjih 10-tak godina kad se raspravljalo u ovom Visokom domu uvijek se spominje novac što je žalosno, trebalo bi se program jer se uvijek sumnja da tamo netko stavlja nešto u svoj džep. Mi smo ovaj puta kad se govori o 10 milijuna o tome koliko ravnatelj ima samostalno pravo potpisati, ja isto smatram da je to tehničko pitanje ako Nadzorni odbor radi svoj posao da to nije i složio sam se s time da to nije najvažnije pitanje u ovom statutu. A što se tiče cenzura to sam dovoljno o tome govorio, mislim da više se radi o samocenzuri, više se radi o klanovima, više se radi o tome da i dalje političari, pojedini klanovi, pojedini kapitalisti imaju svoje novinare pa ono što je govorio gospodin Mesić da švenkuje razne firme, da je to i dalje prisutno i da to čak nitko od političara ne utječe na to nego da je to čista ekonomija, da je novac. Međutim, glavni ravnatelj je zato postavljen da napravi reda na HRT-u, zasad ga nema. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, predstavniče predlagatelja. Nema nikakve dvojbe kad god je bilo koja tema na našem dnevnom redu koja se tiče HRT-a, dakle servisa koji mora pružati čitav dijapazon javnih usluga u sustavu javnog informiranja, da će to uvijek neovisno o tome tko čini vladajuću većinu, a tko čini manjinu izazivati važne, zanimljive, katkad i lucidne, a katkad i manje lucidne rasprave iz kojih će se i očitavati i politička volja, ali i politički interesi onih koji sjede u Hrvatskom saboru zastupajući građane koji su ih birali, ali jednako tako i političke ideje stranaka koje zastupaju ne bi li na taj način i u tom prostoru u kojemu HRT zauzima zauzima iznimno važno mjesto, dakle ne bi li u tome prostoru svojim političkim idejama na ovaj ili onaj način pokušali osigurati određenu višu razinu legitimiteta. Dakle, razgovarali mi o izvješćima programskog upravljačkog karaktera, o aktima poput statuta ili samoga zakona uvijek će se događati da rasprava vjerojatno s obje strane sabornice mora imati bitne razlike. No što je pred nama? Pred nama je Statut HRT-a, dakle temeljni akt iz kojega izviru načela, ali jednako tako i organigram prema kojemu se kasnije kroz 10-tak općih akata uređuje potpuno ustrojstvo, poslovanje, unutrašnja organizacija pa i ponašanje čitavog sustava HRT-a. Sada se nalazimo uvjetno rečeno u četvrtoj fazi konsolidacije stanja na HRT-u. Prva je bila ona koja je obuhvatila izmjene i dopune Zakona o HRT-u, druga je bila ona faza kad smo kao Hrvatski sabor imenovanjem vršitelja dužnosti glavnog ravnatelja zapravo omogućili postavljanje privremene upravljačke i uredničke strukture koja je trebala stabilizirati situaciju do imenovanja stalnih tijela. Treća je bila upravo imenovanje, odnosno izbor članova Programskog vijeća, Nadzornog odbora i samog glavnog ravnatelja. I naravno da se tu ne staje jer izborom glavnog ravnatelja tek su otvoreni procesi koje treba sada dovršiti, u kojima ćemo mi omogućiti da glavni ravnatelj na osnovu programa kojega je predstavio hrvatskoj javnosti, prije svega Odboru za informiranje, posredno i Hrvatskom saboru kad je biran, zapravo dobije priliku da ideje koje je iznio kao relevantne za budućnost HRT-a kao najvažnijeg informativnog servisa pretoči i u konkretne ne samo dokumente nego i pravila ponašanja. Kao što znademo, gospodin Radman je u svom programu obećao bitne promjene, odnosno predložio je bitne promjene predlažući nam da izborom baš njega prihvatimo taj prijedlog. ja ću podsjetiti da je gospodin Radman predložio vrlo važne promjene i u upravljanju kućom, u unutrašnjem ustrojstvu, u modernizaciji ne samo proizvodnje nego ukupne tehnologije kojom raspolaže ili bi trebala raspolagati kuća takvog tipa od nacionalnog značenja, a onda i u programskoj stabilizaciji, modernizaciji itd. Nama se to svidjelo i nije pitanje klana nego doista Hrvatskoga sabora koji je stao iza toga programa i očekuje od gospodina Radmana da izvrši svoja obećanja. Nemoguće ih je izvršiti po modelima koji su do sada bili na snazi. Ja ću podsjetiti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji iz 2010. godine donio je čitav niz vrlo kvalitetnih promjena, ali je omogućio i nešto što se sada događa u ovome Statutu a to u principu ne spominjemo. A čini mi se najvažnijom stvari koju donosi ovaj Statut. Podsjetit ću da članak 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji u svome stavku 3. kaže da Hrvatska radiotelevizija za radijske i televizijske programske kanale koristi nazive Hrvatski radio i Hrvatska televizija. jednako tako u članku 41. kaže se da će se Statutom HRT-a urediti ustrojstvo HRT-a i podjela na unutarnje ustrojstvene, Dakle, ono što smo do sad imali kao praksu da su ustrojstvene ili ustrojbene jedinice Hrvatski radio, Hrvatska televizija, glazbena proizvodnja toga više nema. To je najvažnija, najkrupnija i rekao bih vrlo moderna promjena koju nismo izmislili mi, koja je dobro iskušana na brojnim javnim televizijskim i radijskim servisima među kojima i na onima koji su uzor mnogima kao što je na primjer BBC. To znači potpuno drugačiju matricu funkcioniranja čitave kuće, ali ne samo kuće kao takve nego i načina proizvodnje programa neovisno o tome radilo se o audio programu, vizualnom programu ili nekim drugim multimedijima. Dakle, to je sukus ove promjene. I nju valja pozdraviti. Iz nje kasnije, iz te mreže, iz te nove matrice proističe kompletno nova organizacija funkcioniranja čitavih kuća od nekoliko tisuća zaposlenika ne samo u Zagrebu nego i u regionalnim centrima. Dakle, gospodin Radman je izvršio svoje obećanje. On je obećao da će integrirati sustave proizvodnje programa, da će ih dići na razinu ustrojstvenih jedinica i to je ovim Statutom i predložio. Ta krupna promjena ako je usvojimo i kad je usvojimo obzirom na stupanje na snagu ovoga Statuta glavnom ravnatelju omogućit će da ide u završnu fazu konsolidacije, a to je u raspisivanje natječaja za ravnatelje ustrojstvenih jedinica, odnosno glavne urednike i nadređene. Dakle, ovdje se ne uvodi ravnatelj programa, nego ravnatelj ustrojstvene jedinice koja se zove program. Jednako tako kao što se sada uvodi i funkcija ravnatelja produkcije, ravnatelja tehnologije, odnosno ravnatelja poslovanja kao što je to propisano člankom 22. stavkom 2. prijedloga ovoga Statuta. Dakle, to su budući članovi Ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije. Toga do sad nismo imali, odnosno nemamo. I dakle sustav upravljanja HRT-om ovog časa je još uvijek krnji. Donošenjem ovog Statuta omogućit ćemo dakle izbor ravnatelja ustrojstvenih jedinica, konstituiranje ravnateljstva, izbor zamjenika glavnog ravnatelja kako to propisuju izmjene i dopune zakona iz 2012. i također raspisivanje natječaja za sve odgovorne pozicije na Hrvatskoj radioteleviziji. To je preduvjet trajne stabilizacije, unutrašnjeg funkcioniranja, poboljšanja međuljudskih odnosa, podizanja razine profesionalnog odnosa prema radu i naravno što je vrlo važno odgovornosti. Držim da tako važna promjena opravdava potrebu da Hrvatski sabor stane iza nje, da je pozdravi i da dade priliku glavnome ravnatelju kao i svim drugim tijelima propisanima zakonom da ispunjavaju zadaće koje su utvrđene zakonom. A s druge strane također i ugovorom koji se potpisuje između Hrvatske radiotelevizije i Vlade. Kao što je poznato glavni ravnatelj mora Hrvatskome saboru podnijeti stanovite račune što bi se reklo i bit će prilike da vidimo koliko je nova organizacija u tom smislu odgovorila potrebama trenutka s jedne strane, a s druge strane potrebama tehnološke, organizacijske inovacije i unapređenja sustava poslovanja na Hrvatskoj radioteleviziji. Bilo je nekih riječi o tome kako su proteklih mjeseci zapravo se događaji na Hrvatskoj radioteleviziji već ovisno o tome kako ih tko interpretira zapravo mogli svrstati u dokaze da tamo još uvijek nije dobra situacija. To je točno. To je točno. Dakle, proteklih mjeseci zapravo vidimo da je baština prijašnjih uprava doista teška i bremenita. I zato je odgovornost Hrvatskoga sabora da što prije, prije svega slijedeći i zakonske rokove koji su definirani, koje smo sami si definirali dakle omogući novu i trajnu reorganizaciju i stabilizaciju prilika. Bilo je također i riječi o mogućim prijeporima između Nadzornog odbora i glavnoga ravnatelja. Ništa čudno da se razumijemo. Radi se o ljudima koji su nedavno izabrani i koji su za vratom određeni zakonski rokovi. Dakle, vjerojatno prije svega svjesni teškog i bremenitog stanja ogromnih dugova, pa i formalnih i neformalnih optužbi da se u sustavu Hrvatske radio televizije vrlo često, prečesto Dakle, da u odnosu prema tim činjenicama žele postići što je moguće bolje i u što je moguće kraćem roku. Dakle, neće biti nikakvih prijepora ako se i članovi Nadzornog odbora i glavni ravnatelj budu striktno držali zakona ako budu u tom smislu dakle obavljali zadaće koje im je zakon namijenio jer niti Nadzorni odbor može biti i glumiti upravu, niti glavni ravnatelj može i smije zamjenjivati funkcije Nadzornoga odbora. Treba harmonizirati djelovanje baš onako kako to u zakonu piše i bit će ta komunikacija vjerujem takva da neće biti potrebe razgovarati ni ovdje o tome da li je netko predložio jedno, a netko drugi predložio drugo. jučer je na Odboru za informiranje glavni ravnatelj vrlo benevolentno najavio da će postojeći model koji se predlaže ovim Statutom uključujući i pojedina rješenja koja se tiču nadležnosti glavnog ravnatelja i Nadzornog odbora a koja nisu decidirano definirana samim zakonom, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, ukoliko bude potrebno biti i predmetom rasprave pa i potencijalnih promjena u budućnosti. Naravno svaki sustav pa i ovaj koji se danas postavlja prijedlogom ovoga statuta mora biti dovoljno fleksibilan da ga se prilagođava boljim rješenjima do kojih se dođe. U tome smislu Klub HNS-a liberalnih demokrata podržava prijedlog statuta HRT-a kako ga je na prijedlog glavnoga ravnatelja

vi ste rekli da usvajanjem ovog statuta da se određuje najveći doseg usvajanju ustrojbenih jedinica a to bi bilo u funkciji podizanja razine profesionalnog odnosa prema radu. Duboko se ne slažem s ovim, smatram da bi radi interesa hrvatske javnosti trebao netko reć sljedeće. Da s ovim statutom konačno ozakonjuje da je zakonska podloga u ustroju jedno partijske televizije koju svi plaćamo, jednopartijske televizije koja na neki način pokazuje iz dana u dan to više sklonost etiketiranju političkih neistomišljenika vladajućoj stranci, vladajuću strukturi uz složio bih se kolega Vukšiću podilaženje nekih interesnih grupacijama itd., i ništa više, to je sve ono što smo mi s ovim postigli. Loše za hrvatsku demokraciju jer bi sad trebala za pet ili četiri godine trebala doć druga struktura koja će pomesti ovog glavnog urednika i sve ovo što se ovim statutom i tako će i biti dogodi i onda će doć neki drugi koji će onda krojit svoju istinu. Niste omogućili hrvatskoj javnosti da kroz zakon i kroz ovaj proces uopće izbora ravnatelja i svega što se događa oko hrvatske televizije niste omogućili hrvatskoj javnosti da napravi iskorak u demokraciji, nego ste vratili korak u olovna vremena. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Marasoviću, meni bi bilo puno lakše s vama polemizirati kada biste vi pod jedan pročitali prijedlog statuta, pod dva dobro slušali a onda i revno bilježili ono što ja govorim a ne bi me ne bi me krivo citirali. Naime ja nisam rekao ono što ste vi rekli, treba dakle ako netko govori složenu rečenicu, onda su važan i prvi i drugi i treći dio te rečenice, rekao sam i ponovit ću da je donošenje ovoga statuta, da zapravo ono omogućava jednu od najkrupnijih promjena to je novu reorganizaciju. Ta reorganizacija je drugačije postavila model upravljanja a donošenje statuta je preduvjet da di se proveli natječaji, ako se provedu natječaji, izaberu ljudi naravno da će onda netko tko je izabran na četiri godine sasvim drugačije moći se postaviti prema radu i profesionalnosti nego netko tko je vršitelj dužnosti. Ja se nadam da vam je sad malo jasnije. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Beus, u potpunosti se slažem s vama. Statut je preslika i najvažniji dio je upravno novi ustroj i sada ste malo prije rekli da je model upravljanja novi. Mene najviše zanima na HRT-u to nije tvornica cipela model uređivanja, ajmo reć pod navodnicima model uređivanja. Točno je ustrojstvo unutarnje ustrojstvo HRT-a regulira se statutom. Ono je bilo loše, zastarjelo, zapravo nije funkcioniralo. Međutim Radman jest dobio mandat da napravi upravno na temelju svog programa koji je pretočio u statut ali sve tako dugo dok se taj statut ne usvoji HRT-a treba funkcionirati po principima koje jasno stoje u zakonu, neće ništa novi ustroj napraviti, možemo mi kako god genijalno urediti HRT-a ako se ne počnu mijenjati navike ljudi, ako se programi ne počnu uređivati, što to znači, sad nemamo takav ustroj, imamo ovakav ustroj. Mi smo ocijenili većina u Hrvatskom saboru je ocijenila da treba da je taj model najbolji. Međutim tako dugo

ako se ne promijene navike a navike su se trebale mijenjati od prve minute kad je gospodin Radman ustupio na HRT-u i trebalo je od prve minute sve probleme rješavati koji su nagomilani. Ništa u tome neće ustroj nažalost promijeniti zato kažemo vrijeme evo od danas ako se usvoji taj statut da se počinju navike mijenjati al neće biti vidjet ćete uvjerit ćete se da to nema veze sa statutom. Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Vukšiću, ja bih se najradije složio u svemu što ste rekli s vama, međutim ne želim vjerovati u vašu crnu prognozu. Točno je dakle, preustroj, reorganizacija ne garantira rješenje ovih problema recimo u uređivanju, drugačijem odnosu prema javnome servisu kako vi kažete, definitivno. Ali reorganizacija, novi ustroj je preduvjet za drugačije funkcioniranje u raspolaganju iznimnim resursima koje HTR-a ima, a oni su i kadrovski, oni su dakle i ljudski. Ja želim vjerovati da ona nova matrica horizontalnog i vertikalnog upravljanja će omogućiti između ostaloga kompetitivnost među onima koji će voditi pojedine programe i pojedine segmente bez obzira radilo se o emisijama, ili nečemu višeg ranga i da će na taj način predstavljati mogućnost stvaranja bolje prakse gdje će oni koji nisu dobri ili koji rade ono što vi s pravom kritizirate zapravo biti izloženi javnosti pa onda samim time nadam se i javnoj sramoti a onda i sankcijama koje su primjerene takvoj vrsti ponašanja. čini mi se da je ovo prilika, nova prilika i glavnome ravnatelju Radmanu i svim onim ljudima koji će doći na temelju javnoga natječaja da promijene to stanje. Slažem se vremena puno nema, nije ga nikada ni bilo i sve je to trebalo dogoditi još i jučer, ali mi smo sada ovdje danas a ne možemo se vratiti u prošlost. To vrijeme ističe i od nas javnost očekuje da dademo tu vrstu prilike i glavnome ravnatelju kako bi on svoje vrijeme što je moguće bolje iskoristio. A kako će ga iskoristiti? O tome ćemo svi mi govoriti

međutim činjenica je da ravnatelj poslovene jedinice programa, novo uvedene dužnost prema prijedlogu glavnog ravnatelja nije spomenuta u HRT-u u izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u, a predlagač zakona je isto tako imao proklamirati cilj urediti stanje na HRT-u. ove funkcije nema. Zašto je ona specifična? Zato što se njena uloga precizira u statutu u nekoliko članaka, a pogledajte uvod članka 32. "urednike pojedinih programa na temelju provedenog javnog natječaja imenuje i razrješuje glavni ravnatelj HRT-a na prijedlog ravnatelja programa na razdoblje od pet godina". Ako je proveo javni natječaj pa šta mu onda treba prijedlog ravnatelja poslovne jedinice programa? Dakle ipak je to specifična uloga bez obzira što je on jedan od ravnatelja … jel ima specifičnu težinu i uticaj na uređivačku politiku i specifičan utjecaj na program. Zato sam to apostrofirao kao posebnu situaciju. Čak kolegijalno rečeno kao da imam predosjećaj tko bi to mogao i biti

je iznimno važna i to ovdje i piše. On je taj koji radi selekciju kroz javni natječaj jer netko mora napraviti selekciju pristiglih kandidacija i predložiti glavnome ravnatelju koga zapravo da izabere. Naravno postoji i postupak pribavljanja mišljenja odnosno suglasnosti novinara i drugog kreativnog osoblja. To su vrlo važni postupci i bit će i vrlo zanimljivi i vjerojatno od interesa za javnost. Naravno da je program kao ustrojstvena jedinica ali ono što je on u prenesenom i izravnom značenju znači, dakle glavni sadržaj, glavni rekao bih proizvod HRT-a najvažniji. Pa bez programa ne postoje niti ono što se kolokvijalno zove Hrvatski radio niti Hrvatska televizija i zato toliko pažnje se i posvećuje u ovome statutu. A što se tiče vašega predviđanja, drago mi je da imate te vidovitosti pa obratit ću vam se i privatno da mi pomognete i neke stvari. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Obavještavam da je sukladno članku 207.stavku 2. Poslovnika u 10,35 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Također vas obavještavam da ćemo o raspravljenim točkama glasati u 12,00 sati odnosno kada završimo raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Na redu je klub SDP-a i u ime kluba govorit će potpredsjednik Nenad Stazić. Poštovana potpredsjednice Sabora, uvaženi predsjedniče nadzornog odbora Gotovac, kolegice i kolege. Vjerojatno bi neki perfekcionist među nama našao nekoliko zamjerki ovom predloženom statutu, a to se prije svega odnosi na nomotehniku i oprostite mi predsjedniče Gotovac na pismenost. Kada je o nomotehnici riječ obratite pažnju na članak 22.gdje u 6.stavku kažete "da će se operativno usklađivanja i koordinaciju rada samostalne ustrojbene jedinice iz prethodnog stavka" itd. a ta samostalna ustrojbena jedinica ne spominje se u prethodnom stavku nego u stavku 4. Kada je o lekturi riječ već u prvom članku u stavku 2.kažete "HRT se upisuje se u sudski registar". U članak 12.stavku 1.kažete "prodaju prostora za objavljivanje namijenjenog za promidžbene poruke". To nije hrvatski jezik. Možda ste htjeli reći prodaju prostora namijenjenog za objavljivanje promidžbenih poruka. Ali na HRT-u imaju desetine lektora, trebalo je ipak ovaj tekst dati na lekturu prije nego što ga se pošalje u Hrvatski sabor ako ni zbog čega drugog onda zbog poštivanja ovog Doma. Mi međutim ne možemo amandmanima ovo ispravljati jer mi ovaj statut samo potvrđujemo ili ne potvrđujemo. Uzmi ili odbij. Klub SDP-a smatra da ga treba prihvatiti iz mnogo razloga. Prvo, izmjene zakona donesene su u srpnju 2012.godine, prijedlog statuta upućen je u Sabor pred kraj 2012.s namjerom da ga Sabor usvoji do Nove godine i šteta što nije bilo tako. Šteta da je povučen, pa je onda opet vraćan, pa ponovno slan, šteta. Zašto mislimo da ga treba usvojiti što je moguće prije, a onda mijenjati i dorađivati po predviđenoj proceduri da glavni ravnatelj predloži ispravke nadzornom odboru i da to malo popravite i pošaljete opet ovdje na … zato što je ovaj statut nužan za uređenje odnosa i novu organizaciju rada. Stanje privremenosti, vječiti vd urednici to nije dobro rješenje. Znate, taj koji je vd on nema snagu jednog izvornog mandata, a osim toga postojeća shema, postojeća organizacija na HRT-u nije dobra. Kada se god govori o HRT-u na bilo kojem mjestu u Saboru, na cesti, kod prijatelja ja bar nikada nisam poveo takav razgovor, a da nisam čuo brojne prigovore na program. Evo kolega Mesić prigovara što je prijenos Sabora prebačen na 4.program sa 2.uz to traje samo sat i pol ili dva sata a da nitko od gledatelja o tome nije obaviješten kao da rad ovog doma nije javni interes. A građani su izabrali nas ovdje na izborima, valjda ih i zanima što ovdje radimo, radimo li dobro ili loše, a to treba posredovati javna televizija. A javna televizija ne smatra shodnim da o tome obavijesti gledatelje da je promijenila cijeli kanal na kojem emitira, a kad je već promijenila pa ima novi kanal, a zašto onda ne prati sjednicu cijelo vrijeme nego samo do 2,5 sata. Kolega Mesić prigovorio je i načinu prijenosa prisege američkog predsjednika Obame, vjerojatno s punim pravom. Ja se slažem da modni detalji nisu ono najbitnije na prisezi američkog predsjednika i onaj tko je donio odluku da modnog komentatora dovede u tu emisiju je napravio veliku programsku pogrešku što se tiče javnosti, javne obaveze Kolega Vukšić kaže nedostaju kriteriji u odabiru gostiju, vjerojatno. Ja bih mogao prigovoriti da je na Novu Godinu urednik glavnog dnevnika rekao sutra poskupljuju kruh i mlijeko, to je ono kad je uveden onaj PDV od 5%. Ni u jednom trgovačkom lancu nisu poskupjeli ni kruh ni mlijeko ali to je bila njegova zadaća da to provjeri pa da to kaže gledateljima. U velikim trgovačkim lancima neće poskupjeti kruh i mlijeko unatoč tome što se uvodi PDV, da informira ljude, a ne da ih dezinformira. Zbog čega, da bi on ispao atraktivan. Ali o tim … malo kasnije. Dakle prigovora će uvijek biti, ja vjerujem da svaki zastupnik, ali i svaki građanin bi mogao istaknuti prigovor na program. Međutim, taj program ne mogu uređivati ni zastupnici ni građani, taj program mogu uređivati jedino urednici i novinari HRT-a. A mi moramo stvoriti mogućnosti da to rade što kvalitetnije i što odgovornije. Usvajanjem ovoga statuta činimo korak u tom pravcu. Nešto malo o tom slanju, povlačenju pa slanju nove verzije statuta koji onda to nije bio, koji je došao tu u Sabor, za koji neki vjeruju da ćemo ga kad-tad raspraviti, a ja sam uvjeren da nećemo. Ta igra nešto govori o odnosu glavnog ravnatelja i Nadzornog odbora i to je nešto što bi nas trebalo zabrinuti. Tu ja bar vidim moguće probleme pro futuro. To nije bila intencija ni želja zakonodavca. Intencija zakonodavca je bila da se izmjenama zakona utvrde tijela, njihovi odnosi i da ta tijela surađuju u cilju popravljanja kvalitete programa, u cilju bolje organizacije rada, u cilju kvalitetnijeg HRT-a. To je želja zakonodavca, a ne da ta tijela dolaze u sukobe i da probaju dokazati koje je od tih tijela važnije. Nemaju dva kapetana broda, taj brod ne bi stigao nikud, on bi se razbio na prvoj hridi. Kapetan broda je jedan. Postoje oni koji mu u tom radu pomažu. Glavni ravnatelj odgovara Nadzornom odboru, ali glavni ravnatelj upravlja HRT-om i nitko ne može htjeti upravljati umjesto njega. Ja se bojim da u Nadzornom odboru ima i takvih članova koji smatraju da bi baš oni bili bolji ravnatelji od ovoga ravnatelja kojeg smo mi ovdje izabrali. Neki su se i natjecali za tu poziciju, nisu prošli. Ne bi bilo dobro da svoj rad u Nadzornom odboru koriste na način da pokušaju dokazati da je naš odabir bio loš, da smo izabrali lošeg ravnatelja umjesto njega. Nadzorni odbor ima važnu ulogu, ali Nadzorni odbor ne upravlja HRT-om. SDP zbog toga pruža snažnu podršku glavnom ravnatelju. Ne bi bilo dobro da poneka eventualna kadrovska pogreška u imenovanju članova Nadzornog odbora bude prepreka u reorganizaciji i boljem funkcioniranju HRT-a. To ne bi bilo dobro, ali ako je pogreška učinjena može ju se i ispraviti. Statut, recimo nešto i o tome, ima predviđeno je da donosi dva najvažnija akta. To je Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta i to je dakako unutarnji ustroj HRT-a. U unutarnjem ustroju HRT-a krije se najvažnija novina. Dosad je to bilo podijeljeno televizija, radio, glazbena proizvodnja, opći poslovi. Glavni ravnatelj predlaže, a nadzorni odbor prihvaća posve novu, drugačiju, inovativnu organizaciju, znači postoji program, bez obzira da li je on radijski, da li je televizijski, da li je multimedijski. I takva jedinica ustrojbena program imat će svog šefa. Taj će predlagati glavnom ravnatelju imenovanje nižih uredničkih pozicija. Taj će i odgovarati za takve svoje prijedloge, odlučuje glavni ravnatelj. Znate kako je to do sada izgledalo? Ode npr. televizijski novinar na neki zadatak, na neko putovanje van zemlje, traži se da pošalje izvještaj i za radija, on kaže nisam ja radijski novinar, što bi ja se javljao za radio. On zaboravlja da je on zaposlenik te kuće, da on tamo prima plaću. I zbog toga je ova nova reorganizacija predložena, duboko sam uvjeren bolja. To više taj televizijski novinar neće moći raditi. On će raditi u toj organizacijskoj jedinici program ono što mu se kaže da radi. Tako je jednako u produkciji, u tehnologiji i u poslovanju. Gledajte, u programu danas što ne valja? Postoje ja bih rekao lena, novinarska urednička lena. Dobije urednik emisiju i on misli da je to njegova privatna emisija pa u njoj može raditi što god hoće. E pa nije tako, a kad mu njegov urednik nadređeni kaže pa čovječe to tako ne valja onda on kaže ti gušiš moje novinarske slobode. To ne valja. Tako se nikad nije radilo i tako se ne može raditi. Prema tome, sa ovom novom reorganizacijom nadam se da će takva praksa biti ukinuta jer ona nije dobra. S punim povjerenjem u glavnog ravnatelja HRT-a kojeg smo izabrali u ovom Saboru s pozivom Nadzornom odboru da svoju ulogu u odnosu na glavnog ravnatelja shvati kao suradničku ulogu, prije svega suradničku. SDP će glasati za ovaj Statut i podržava rad HRT-a. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Prelazimo na replike. Prvi je kolega Jasen Mesić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Složio bih se sa dosta toga što je rekao uvaženi potpredsjednik Sabora gospodin Stazić. Točno je da brod ne može imati dva zapovjednika ili dva kapetana. Međutim, na brodovima koji su naoružani postoji netko tko se zove zapovjednik vatre. I bez njega kapetan broda ne smije pucati. HRT je ako to možemo zamisliti itekako naoružano recimo to tako plovilo. U tom smislu nije dobro da zapovjednik takve takve organizacije baš dođe u sukob sa Nadzornim odborom oko iznosa financijskih sredstava. Ili recimo da nemamo u Statutu sljedeću odredbu: "Iznimno Nadzorni odbor mora dati suglasnost na sklapanje svih pravnih poslova bez novčanog limita s off shore kompanijama iz poreznih oaza prema definiciji EU i OECD-a." Ja da sam ravnatelj, kapetan bilo kakve barke meni bi to bilo u interesu, meni bi to bilo u takvom interesu da bi se borio i rukama i nogama da mi Nadzorni odbor da suglasnost za neki ugovor koji trebam ili ne trebam sklopiti s nekim iz bilo iz bilo kakve off shore porezne oaze. O tome se radi. Dakle, tu je bio naš apel i kad smo o tome govorili. Dakle, da sve ono, inače ovo što ste govorili i vezano za urednike i javni interes moram reći da se tu s vama apsolutno slažem. Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Sviđa mi se vaša usporedba s bojnim brodom, ali zapovjednik ovog bojnog broda HRT-a nije svemoćan, on nema sve vlasti. On vidite i u kadrovskim rješenjima na prijedlog ravnatelja podružnice nekoga imenuje. Njegov rad kontrolira Nadzorni odbor. Pa to piše u Statutu. Ali ne bi bilo dobro da on mora Nadzornom odboru dolaziti baš sa svakom svojom odlukom i tražiti potvrdu Nadzornog odbora, jer tada ne upravlja on, tada upravlja Nadzorni odbor. Ali ovdje mislim da je pronađena dobra granica od 10 milijuna kuna. Mislim da je periodično izvješćivanje Nadzornog odbora o svom radu dobro, a na koncu i Nadzorni odbor i glavni ravnatelj moraju doći jedanput godišnje pred ovaj Sabor, pa se, to je mjesto, to je prilika da se vidi da li su radili zakonito i u skladu sa ovim Statutom. Ja mislim da je sa ovako predloženim Statutom postignuta ravnoteža u kojem glavni ravnatelj neće biti vezanih ruku, ali u kojem Nadzorni odbor neće upravljati. Uvaženi kolega Staziću rekli ste da sam, citirali ste da sam rekao da nedostaju kriteriji za odabir političara. I ste zaboravili reći. Ja sam govorio općenito o kriterijima da je to jedini kriterij koji nedostaje na Hrvatskoj radioteleviziji mi bismo bili sretni. To je samo jedan od kriterija. Kada bih bio ravnatelj što neću biti Hrvatske radio televizije ja bih sebi ograničio iznos novca na milijun kuna. Međutim, slažem se u potpunosti da 10 milijuna za tvrtku koja upravlja sa milijardu i pol kuna koja samo za odašiljače i veze mjesečno treba treba izdvojiti 10 milijuna kuna, pa svaki mjesec to isto ponavlja. 10 milijuna je tehničko pitanje ako Nadzorni odbor radi svoj posao. Može se zamračiti dva puta po pet milijuna ili 10 puta po milijon. Prema tome, slažem se da je to tehničko pitanje i meni to nije nikakav problem u ovom Statutu. Ono što ste rekli je sasvim točno i dobro detektirano. Nadzorni odbor ne smije umisliti da će upravljati sa Hrvatskom radio televizijom. Nadzorni odbor ima i u zakonu, a sada i u Statutu točno svoje mjesto i zna se što Nadzorni odbor radi. da li je, ja prije mislim da nije došao ravnatelj u sukob sa Nadzornim odborom nego je Nadzorni odbor, dio Nadzornog odbora došao u sukob sa ravnateljem. Dujomir Marasović, replika. praktički manipulacije. Ovdje ste pristupili jednoj metodi političkog relativizma, relativizacije svega ovdje, mislim ovdje pričamo, brbljamo malo. Pa svak bi mogao nešto izbrbljati. To je sve nevažno. Ovo je najispravnije što mi činimo odlična institucija, ne gospodine …/Govornik se ne razumije./ … nama je svima jasno i hrvatskoj javnosti, ali ja se sad direktno vama obraćam. Odnos hrvatske televizije prema recimo političarima iz oporbe i odnos hrvatske televizije prema političkom narječju i garnituri. Milanović kaže predsjednik Vlade i gospodin svima nama ovdje i ja sam ovdje to slušao, vi ste neznalice, vi ste ništa, u vama nema ništa dobra, ništa hvali i nikome ništa na televiziji. Ovaj ovdje jučer navodi jedan list kojim plaća PDV i porez kao toaletni papir i to navodi još regije koje briše taj toaletni papir odnosno taj list i ništa. A kad sam ja povuka jednu paralelu, jednu prispodobu i uvidili su prispodobe rekući malo kritike na račun svoje političke grupacije oporbe da se ponaša nježno prema Vladi kao roditelj u zrelim godinama koji su dobili dijete u zrelim godinama i to još žensko, e to je primjer političkog primitivizma, primjer uopće primitivizma, i stavio sam na prvi dnevnik kao udarna vijest. Je li to isti odnos, nije i ja to vama objašnjavam. Ili je taj urednik ništa ne valja stručno ili ne pozna ni jednu emociju iz roditeljske sfere ili je u pitanju politička manipulacija. O tome govorite gospodin Grabovac jesam vam dobro rekao, Gotovac ispričavam se postavite to na vašem stručnom kolegiju i navedite ovo što sam ja rekao konkretno a vama gospodine Stazić nije to baš tako kao što vi sve relevatizirate. Prvo vam zahvaljujem na komplimentima. Nisam siguran da li zaslužujem baš u tom obliku i u tom obimu. Drugo ja mislim da je ono što je premijer u oporbi na aktualnom prijepodnevnu nekoliko puta sa sinkorektno preneseno u javnosti o tome da li to oporba zaslužuje ili ne, tu ćemo imati različita mišljenja vi ili ja. A treće niste zadovoljni svojim prikazom svoga djelovanja, svoga lika na javnoj televiziji. Znate kritičari nastrijeljeni kritikama novinara krvare dugo, ali moraju se naučiti prihvatiti prihvatiti onu sliku koji mediji o njima šalju u javnost. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega Stazić je rekao da rob može imati samo jednog zapovjednika i da u tom smislu nadzorni odbor se ne smije miješati u poslove u poslove upravljanja odnosno poslove ravnatelja. S druge pak strane s obzirom iz te dimenzije onda se sve svodilo na to kakva je kadrovska politika, tko će postavljati te kadrove odnosno tko će i kako kontrolirati financijska sredstava. Ne sporim da su te dve dimenzije itekako važne, međutim, oću pričekat da ovo prestane ili. Međutim meni se postavlja jedno drugo pitanje, tko je to tko donosi strateške dugoročne planove razvoja HRT-a, tko predlaže te programe. Mi bismo mogli negdje tu u ovom prijedlogu statuta naslućivati tko je to, ali nema odgovora na to pitanje. I čini mi se da ova strateška dimenzija razvoja mora prethoditi i mora biti prvo dimenzionirana kako bismo onda izvodili i ovu kadrovsku i financijski prilagođavali tom strateškom razvoju. tom strateškom razvoju. To je naprosto ono što nedostaje. Tko će dati odgovor na pitanje recimo ovdje u ovim odredbama zadaćama televizije uopće se ne spominje obveza HRT-a prema iseljenoj hrvatskoj i tom programu. Da li je to onda nešto što ostaje prema raspoloženju ravnatelja ili je to nešto što treba biti definiran. Čini mi se da je osnovni manjak ovoga, da nemate te dimenzije, da se onda prepucavamo tko će, da li politika, ili kapital će određivati prednosti onda ili zadaće te televizije a može se dogoditi da u vrlo brzo se dogodi to da mediji postanu izvan i mimo društva i neovisan pakt kojeg nitko ne kontrolira. Nastavljamo raspravu. U ime Kluba HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Gospođo potpredsjednice Sabora, predsjedniče nadzornog odbora, zastupnice i zastupnici. Rjeđi je slučaj inače da Hrvatski sabor ovako plenarno raspravlja o jednom podzakonskom aktu, o jednom statutu i možda ja bih ovako kao neku opću primjedbu s obzirom da i to na neki način privilegija pa i HRT-a, možda su se mogli još malo i potruditi oko tog Statuta pa ga još malo ukupno kvalitetnije izraditi, doraditi s obzirom da je ovako izložen ukupnoj javnoj raspravi. U članku 2. prethodnici su iznijeli puno dobrih i kvalitetnih zapravo primjedbi, ideja i mišljenja,ja bih se stvarno složio sa dobrim djelom iznesenog kod prethodnika iz raznih stranka koji su govorili u ime kluba. Evo ja ću probat iznijet nekoliko još dodatnih prijedloga, zamisli, slaganja i ne slaganja oko nekih dijelova tog statuta. i taj statut pisan kao što se pišu statuti dijelom i nedovoljno zapravo, sa nedovoljno truda ako smijem biti toliko iskren, no problem je ovog statuta što on ipak izlazi u javnost, izlazi pred Hrvatski sabor i mislim da onaj tko ga je pisao treba biti svjestan te činjenice. Ima dovoljno stručnih službi, ima dovoljno vremena, ima dovoljno resursa da se malo više potrudi i da taj statut u ukupnosti svojoj znatno više bude razrađen, da ima više točaka, da bude puno kvalitetniji, cijeli statut, bez obzira što je to samo jedan podzakonski akt HRT-a. HRT-a. Primjerice u članku 2.stavak 1.govori se o tome kako "HRT promiče javne vrijednosti i interese te za svoje djelovanje odgovara javnosti". Ovo je definicija javnih vrijednosti i interesa. Nigdje se dalje ne obrazlaže i ne razrađuje što je to pojam javne vrijednosti i interesa. Da li javne vrijednosti i interesa u Republici Hrvatskoj ili Republike Hrvatske? Kakav bi javna vrijednost i interes i interes EU kakav je javna vrijednost i interes u Narodnoj Republici Kini? Koje javne vrijednosti i koje interese? I na koji način HRT onda odgovara javnosti? Neću navoditi primjere ali iz programske koncepcije tog HRT-a izbor urednika, voditelja informativnog programa i same koncepcije favoriziranju određenih ljudi, određenih sustava vrijednosti posve je jasno i vidljivo i da ne znate i da zažmirite pa otvorite oči ili se probudite gledajući taj HTV-ov program jedan dan ili HRT-ov bit će vam posve jasno tko je bio na vlasti prije ili tko je danas na vlasti. i nema greške. Dakle kada je bio HDZ na vlasti HRT-om su vladali provjereni HDZ-ovi kadrovi, a sada kada je došla partija na vlast HRT-om vladaju skojevci. I tu manje-više nama odstupanja. I tako HRT promiče i te javne vrijednosti te nedefinirane javne vrijednosti. Dakle u vrijeme HDZ-a javne vrijednosti koje su promicane bile su vjera, nacija, pristupanje EU. A sada je A sada je došlo novo doba partijsko doba sada su nove javne vrijednosti na sceni. To su vrijednosti rodne jednakosti, vrijednosti agnosticizma ili bezvjerstva i vrijednosti nekog nedefiniranog univerzalizma. No da ne bi bio nepravedan postoje neke i zajedničke vrijednosti i neke kategorije javnih vrijednosti i interesa koji su kontinuitet i koji su nepromijenjene. To su primjerice trajna pojava nepotizma, nekritičkog veličanja onoga tko je na vlasti, potpora interesima krupnog kapitala te odsutnost u velikoj mjeri ozbiljne namjere da se kroz odgovorno i racionalno poslovanje štedi i racionalno upravlja sa onih milijardu i 200 milijuna kuna novaca kojim hrvatski građani zapravo taj HTV odnosno HRT održavaju na životu. Kada je riječ o glavnom ravnatelju, to je članak 15.stavak 7.stavkom kojim se definira da on samostalno odlučuje o iznosu do 10 milijuna kuna, to je jedan prilično velik iznos i mislim da je rijetko tko u javnim ustanovama ima mogućnost upravljanja tolikom količinom novca, donošenje odluke bez suglasnosti nadzornog odbora. No to je možda nešto o čemu bi trebalo razmišljati. Kada je riječ o ulozi programskog vijeća, u članku 20.stavak 1.no i kasnije u članku 21.ni ta uloga programskog vijeća mislim da nije u dovoljnoj mjeri razrađena i bilo je još prostora da se malo više ne da se malo više ne predaju upravljačke odgovornosti u programskom vijeću već da mu se i kroz ovaj statut još daju dodatne zadaće onoga što bi ono trebalo činiti i pomagati upravi. Kada je riječ o članku 29.pitanju glavnih urednika, zar se na HRT-u ne može definirati broj glavnih urednika? Da li ga je moguće odrediti ili on mora ostati neodređen i podložan raznoraznim dogovornim oblicima preslagivanja ovisno o tome kako kojoj skupini treba? zar HRT ima definirane ustrojbene cjeline, ima definiran sustav prema tome zašto ne može i u statutu biti definiran broj glavnih urednika HRT-a? Kada je riječ o članku 23.riječ je o Stručnoj službi za obavljanje administrativnih i drugih stručnih poslova i tu se samo u tom članku govori kako se ta služba cijela ustrojava u sklopu nekakve samostalne ustrojbene jedinice organizirane pri glavnom ravnatelju, a kojom rukovodi glavni tajnik i tu završava cijeli opis relativno nejasne te ustrojbene jedinice, njenih poslova i definicije tog glavnog tajnika. U članku 27.razrađuje se djelatnost ravnatelja jedne od ove 4 poslovne ili ustrojbene jedinice, što nije loše. Možda se moglo malo spomenuti i djelatnosti ili razraditi ili barem navesti osnovne djelatnosti i čelnika ovih drugih ustrojbenih jedinica. Njima se statut ne bavi, barem ih naznačite u grubo. Kada je riječ o samom programu HRT-a, svatko od nas ima i ovakvih i onakvih i pokuda i pohvala na taj program. Govorit ću u svoje osobno ime. ja mogu reći da sam ja na HRT ili na HTV jako ponosan mislim da mi u ovoj svojoj nekad nekritičkoj nekoj društvenom poimanju u kojem nikad nismo spremni izreći lijepu riječ manje-više ni za koga nizašto ipak trebamo biti kao narod ili kao društvo zadovoljni činjenicom što imamo jednu jaku, kvalitetnu, nacionalnu televiziju, televiziju koja ima bogatu tradiciju, koja ima velik broj i vrijednih i marljivih i kvalitetnih ljudi, ima još velike resurse i potencijale da se dalje razvija. Ipak televiziju koju ne smijemo tako olako zbog naših tako olako zbog naših interesa ili interesa naših stranaka ili interesa naših skupina tako olako se s njom poigravati i na kraju televiziju koja se već godinama godinama relativno dobro nosi sa konkurencijom komercijalnih televizija koja se pojavila u RH. A kada je A kada je riječ o glavnom ravnatelju, glavnog ravnatelja je izglasovao Hrvatski sabor, ali ga nije izabrao. Glavnog ravnatelja je izabrao predsjednik Republike Hrvatske koji, ja ne znam da li predsjednik Republike Hrvatske i da li je postoje ustavne odredbe Ustava Republike Hrvatske koje predviđaju sudjelovanje predsjednika Republike Hrvatske u odabiru glavnog ravnatelja HRT-a. Koliko ja znam tih odredbi nema, a opće je poznata činjenica da je predsjednik Republike Hrvatske u odabiru glavnog ravnatelja i odlučivao i lobirao i tražio i bio presudan čimbenik u njegovom odabiru. Pa kad je takav već miljenik i provjereni kadar našeg predsjednika i kad taj glavni ravnatelj već ima toliko bogato i životno i radno iskustvo kad se već se HRT preustrojava i pokušava se posložit i kad ćemo već konačno dobit ljude koji nakon već niza godina će konačno preuzet dužnosti, a neće biti stalno obnašatelji dužnosti čime se naravno ljude držalo u neizvjesnosti. Onda je možda konačno i vrijeme da se i na HRT-u pokrene domaća produkcija i dokumentarna i igranih filmova, da se konačno snimi u ovoj državi jedan normalan film i o Domovinskom ratu i da HRT bude nositelj primjerice tog projekta jer gledamo stalno partizanske filmove i HRT nam ih reprizira svako malo. Ali jednog normalnog, poštenog filma o Domovinskom ratu mi u ovih 23 godine nismo uspjeli snimiti. Možda je došlo vrijeme da se drugi nastavak serijala "Heroji Vukovara" konačno bude prikazan na Hrvatskoj televiziji nakon više godina odbijanja. Možda je konačno vrijeme ili da se ponovo pokrenu još sredinom '90.-tih ugašene ozbiljne emisije koje će nepristrano obrađivati i gospodarske i društvene i političke teme kojih praktički danas nema na javnoj televiziji. Kad je riječ o članku 47. koji obrađuje pitanje poslovne tajne, slažem se sa prethodnicima, mi također smatramo da nema nikakve osnove da se poslovnom tajnom proglašavaju razni ugovori, iznosi naknada, iznosi plaća i da to bude poslovna tajna. Zašto, iz jednog razloga što HRT, temelj njegovog financiranja je državna subvencija koja se naziva HRT pristojba. Prema tome, to je iznos koji plaćaju građani Republike Hrvatske, to je novac građana, to je javni novac, a ima status državne subvencije. Prema tome, ukoliko je tada javnost ima i pravo znati, kao što javnost ima pravo znati koliku mi imamo plaću i koliku plaću ima predsjednik Republike i sve ono što javnost financira i koliko je koštalo neko službeno vozilo, tako javnost ima pravo znati tko ima koliku plaću tko ima koliku plaću na HRT-u i koliki su ugovori sklopljeni, u kolikim iznosima i za koga i zašto. Prema tome, s tim člankom 47. kojim se ko fol čuva poslovna tajna, a zapravo se štit materijalni interesi određene skupine ljude se uopće ne slažemo i držimo ju na kraju krajeva i štetnom za sam HRT. Gospodin Jasen Mesić je govorio o premještanju aktualnog sada s 2. na 4. kanal, jedan drugi prethodnik mu je dobro rekao, nije premješten aktualni sat već su premještene prijenos sjednica Hrvatskog sabora sa 2. na 4. kanal. I složio bih se također s nekim od prethodnika da je možda dobar trenutak s obzirom da svi vidimo da taj 4. kanal zapravo ima gotovo pa nikakav ili zaista usudit usudit ću se reći evo možda u ovoj početnoj fazi mizeran program, da i vrijeme, a možda bi to koristilo i kvaliteti i naših sjednica i naše nazočnosti na tim sjednicama i da se sjednice Hrvatskog sabora u cijelosti prenose na tom 4. kanalu i tu tu bi se svakako složio sa gospodinom Stazićem koji je o tome govorio. Kad je riječ o komentiranju pojedinih događaja, tu se također slažem s nekima koji su tvrdili kako ovdje u Republici Hrvatskoj postoji nekoliko eksperata koji su na HRT-u, odnosno HTV-u u prvom redu eksperti za sva potanja koja postoje. Pa tako jedan čovjek je primjerice ekspert za sve društvene teme, pa iako ne vjeruje u Boga on je ekspert i za ono što kaže crkva i za ono što misli crkva i za ono što se tiče vjere i što se tiče gospodarstva i svih političkih stranaka i slično. Dakle zbog članka 2., članka 15., članka 47. 47. i općenito kvalitete ovog statuta koji može biti puno bolji i kad ste ga već donijeli u Hrvatski sabor mogli ste ga sigurno napravit puno boljim. Mi ne podupiremo ovaj statut, s time što nemamo ništa protiv ovog ustroja, što se tiče izmjene ustroja, unutarnjeg ustroja. Također, za razliku od SDP-a i gospodina Stazića koji je rekao kako SDP daje snažnu potporu glavnom ravnatelju, HDSSB ne daje i pruža snažnu potporu glavnom ravnatelju, dapače mi pružamo potporu HRT-u, njegovim djelatnicima, kvaliteti rada HRT-a, kvaliteti novinara, snimatelja i svih onih koji HRT drže, a glavnom ravnatelju možemo uputit jedino poruku da on za našu potporu tek treba hrvatsku televiziju pretvorit pretvorit u to da postane hrvatska javna televizija što danas nije slučaj. Uvaženi kolega Đuroviću, pitali ste kolika HRT zapravo ima glavnih urednika. Evo ja sam prolistao statut i po svemu sudeći trebalo bi biti četiri glavna urednika četiri kanala kanala HTV-a, jedan urednik glavni portala, tri urednika glavna radija, međutim brine me ovo i ostalih medijskih usluga može ih biti znači 15 ili 16, mislim koliko se želi. To nije dobro. Slažem se s vama, treba definirati u Statutu. Slažem se i s vama i sa kolegom Stazićem sjednice Hrvatskoga sabora treba prenositi u cijelosti na 4 kanalu. Mogu se sjednice prekidati vijestima, to nije uopće sporno. I mislim da ovo što se učinilo da je to samo odnos prema saborskim zastupnicima, prema Saboru. I vjerujem da je to napravljeno na mig politike, u to me nitko ne može uvjeriti da je to netko na svoju ruku napravio. Odnos prema ovom Visokom domu što stalno govorim ne izvire Vlada iz Sabora, nego Sabor iz Vlade. I to nije dobro i mislim da Hrvatska radiotelevizija se ne smije tako ponašati prema predstavnicima vlasnika. Odgovor na repliku Dražen Đurović, ali se prijavite kolega. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, da, prijavio sam se, da niste gledali. Gospodine Vukšić, bio sam nedavno u Quebecu i stvarno sam se osjećao ponosno što oni imaju analogno emitiranje televizijskog signala, imaju one šum slike u državi koja je nemjerljivo bogatija i jača, a što mi imamo digitalni signal. malo bez obzira mi se često uspoređujemo sa drugima i tako vadimo uvijek one negativne primjere di smo mi lošiji, di smo mi slabiji, di smo mi. A ja sam se evo osjećao stvarno dobro i nekako nekako je to dobro kad osjetiš da dolaziš u državi gdje neki segment ipak napreduje i gdje se nađe da si ti malo otišao naprijed od onih koji su inače daleko ispred tebe. Pa naravno da su mogli definirati. Ali ako ćete malo razmisliti što se tiče broja glavnih urednika, ma na taj način će sebi olakšati posao kad definiraju u Statutu da ih može biti samo toliko prestat će jagma za stvaranjem novih gdje gdje bi se moglo još nekoga uhljebiti. Olakšali bi sebi posao. Ali zato kažem taj Statut mogli su oni još dosta, dosta doradit na njemu. Dosta se tu dalo. Hvala. **Zgrebec, Hvala poštovana gospođo potpredsjednice. Pa kolega Đurović je između ostalim kazao da je u vrijeme HDZ-ove vlasti su na Hrvatskoj radioteleviziji bili sve HDZ-ovi provjereni kadrovi. kolega Đuroviću, kad bi to bilo tako, da je to tako i ako bi to bilo tako onda bismo danas mogli konstatirati s pogledom unatrag da je HDZ očito imao jako velikih problema u provjeravanju kadrova. Reći ću vam jedan primjer, recimo kad su bili facebook prosvjedi organizirani protiv Vlade RH onda smo, nas nekoliko kolega u Vladi gledali izravno uključivanje u jednu informativnu emisiju gdje novinar kaže, javlja se sa jednog

Gospođo zastupnice, kad je čovjek dio neke skupine pa i ja evo svoje skupine onda političke onda izgubi i malo se izmakne ovako iz matice društva onda izgubi osjećaj zapravo za društvenu za društvenu maticu i za ono što društvena matica osjeća. I možete vi biti pripadnik koje god hoćete političke skupine vi morate prenijeti ako ste novinar sa imalo savjesti, morate prenijeti ono što ljudi osjećaju, a ti facebook prosvjedi bili su dio onoga što je većina naroda osjećala.

doista u današnjem vremenu a pogotovo kada slušamo danas retoriku prije svega evo i gospodina Stazića koji danas želi uvjeriti hrvatsku javnost kako je to doista nešto dobro napravljeno za sve gledatelje i slušatelje Hrvatske televizije, a svjedoci smo doista da današnja Hrvatska televizija doista nije javna televizija. Ja bih je prije svega nazvao da je to stranačka televizija koja je doista postavljena od ove sadašnje vlasti i koja šteti hrvatskoj javnosti sa ovakvim jednostranim izvještavanjem ne samo kada govorimo o sjednicama Hrvatskog sabora, a vidljivo je da smo sa drugog kanala to prebacili na četvrti. I nije isto gledat drugi kanal i četvrti kanal, a o kadroviranju, o postavljanju ljudi o tome da i ne govorimo. Možda se vi samo zavaravate da je to dobro, ali javnost to sigurno ocjenjuje vrlo negativno i sve ono što je do sada na Hrvatskoj televiziji rađeno i kada slušamo i ravnatelja koji kaže postavit će sve ljude od prije. Pa ja se samo bojim da neće valjda zvati i one koji su radili još za vrijeme bivše Jugoslavije da će i njih pozvati jer su to izuzetno dobri kadrovi, a o postavljanju ravnatelja pa to je valjda svima jasno da ga je postavio premijer, odnosno predsjednik Vlade RH jer se čovjek na mjestu gdje je i radio razdužio prije vremena nego što je i raspisan natječaj. Pa dakle, to je vidljivo valjda bilo na koji način je kadroviranje izvršeno i na koji način je

već o visokim dužnosnicima, obavještajnih službi, javnih medija, represivnog aparata. Propustili ste lijepu priliku da provedete lustraciju. Tu vam ja ne mogu pomoći na žalost. **König, Sonja (HNS)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Đurović, spomenuli ste rodne i vjerske, zapravo veličanje rodne i vjerske jednakosti u negativnom kontekstu. Pa kako se to više ne bi događalo želim vas podsjetiti i upoznati sa člankom 14. Ustava naše zemlje koji kaže da svatko u RH ima prava i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, svi su pred zakonom jednaki. Dujomir (HDZ)** Štovana gospođo potpredsjednice, kolega Đurović vi ste rekli da ste ponosni na HRT, i ja sam ponosan na Hrvatsku vojsku ali nema borbenih aviona, ako imamo love kupit ćemo im ili migove ili fantome i još ću biti ponosniji. Mi Hrvatsku televiziju plaćamo milijardu i koliko milijuna, ako dajemo dvije milijarde bit će još bolja pa ćemo biti još ponosniji i uopće o tome raspravljamo ovdje. Čak i o ovim tehničkim stvarima svela se rasprava na odnos nekih činovnika šestog, sedmog e šalona itd. Mene interesira gospodine Đuroviću jedna emisija, ne znam točno kako se zove, negdje kasnije večernje sate gdje trojica, četvorica s Filozofskog fakulteta s jednom mlađom gospođom voditeljicom raspravljaju i imaju pretenziju raspravljat sva društvena zbivanja gotovo sa jednog svjetonazorskog aspekta jer raspravljaju o svemu i to je jedna profesorica sve pregrize u pola rečenice, nisam još uspio nikad što hoće do kraja reći ali je toliko ljevičarskog i .../Govornik se ne razumije./… da je to nevjerojatno. Jedan ozbiljan profesor pametno reće što kaže, ajd može proći ali je totalno ono ljevičarski nastrojen. Jedan tamo neki anarho liberal mladac nemam pojma tko je sad da me ne bi optužili kao gospođu Pusić on pretendira da bude nekakav revolucionar ali uglavnom ljevičar totalno …/Govornik četvrti jedan profesor mladi ovaj koji bi trebao igrati ulogu ajmo reći desničara, ili ove i desnog centra, a voditeljica ona nije SDP nit je ona ljevičar, ona je iz nje izvire ono anti svega. I sad to je emisija odraz gospodine Đuroviću HRT-a, tu se kuha tijesto od kojeg se peče kruh kojeg mi jedemo,

Dobro ste to iz analizirali. Odgovor na repliku, Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, gospodin Marasović, ja gledam tu emisiju, gledao sam i prvi ciklus u kojem je bilo dva dva, sad je tri i zaista ova ekipa sada nije na razini one prve ekipe gdje su bili emanentni intelektualci iz ljevice i desnice, dva s jedne strane, dva s druge, ali meni je ta emisija draga da budem iskren pa nakraju da barem imamo jednu takvu emisiju pa makar i u tako kasni sat na HTV-u jer nažalost gotovo mi nemamo emisije više u kojoj netko može pet minuta razložno obrazložiti svoj stav, pa ako primjećujete u informativnom programu sve se svelo na blic koji traje deset sekundi ili 15 sekundi, netko treba. Dakle više ne postoji u informativnom programu ili emisija, kontakt emisija prostor da ljudi iznose svoje stavove, to je jedna emisija eto u kojoj barem ljudi mogu, ti ljudi kakvi god imali svoj svjetonazorski stav, mogu ih iznijet, a toga više nema, sve je blic tri sekunde i udri. Prema tome kako god bilo dobro je i ovako i što se mene osobne tiče ja bih volio da takvih i sličnih emisija ima i više, a kažem ova ekipa nije ni blizu one prehodne ekipe u kojoj su bili Letica, Zidić i još neki koji je zaista bila izvrsna a sad je tako. To je pitanje onoga što oni uspiju složit. Neka samo bude i takvih emisija što se mene tiče. **Zgrebec, Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa štovani kolega da netko premjesti prijenos aktualnog prijepodneva sa drugog na četvrti kanal bez da o tome obavijesti zainteresiranu javnost je nedopustivo na javnoj televiziji. Četvori kanal je news, on je donošen u nacionalnoj strategiji, kako treba izgledati i njega prekidaju svakih trideset minuta vijesti, znači može se desiti da se neka tema uopće ne obradi. A nemojte se iznenadit kada vam jedno aktualno prijepodne ode na četvrti kanala na prijenosu pa kad se to odjedanput pretvori u reportažu od sat i nešto, pa kad vam se to jedan put pretvori u prilog od po 15 min i tako vam ovog prijenosa nestane. Aktualno prijepodne mora biti u prijenosu na gledanom kanalu, mora. Ja se slažem da na četvrti kanal može ići prijenos saborskih sjednica po nekim drugim točkama kad se raspravlja o nekim drugim temama koje možda ne zaokupljaju toliko interes javnosti, ali aktualno prijepodne ako to nije u direktnom na javnom kanalu, onda ne znam što stvarno je. Onda stvarno je, i šta bi onda tu trebalo biti javno. Ali toliko su ispremiješane sheme programske, toliko se vidi da to vode potpuno ne kompetentni ljudi koji stavljaju emisije iz arhive, kupuju strane serije samo zbog toga što se to njima sviđa, bez ikakvog uvida u javni interes i onda vam se na drugom pojavi programu potpuno komercijalna emisija kupljena ne znam od kuda koju ste prije par mjeseci mogli gledat na komercijalnim kanalima, na komercijalnoj televiziji koje imate doma. Šta je od programa kulture koje rade kulturne institucije, nula, a trebalo je ić, u nacionalnoj strategiji je tako pisalo, zbog toga je i to napravljeno a ne da bi netko tko nikad nije imao prilike odjedanput dobio moć da stavlja programe kako se njemu prohtje. Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa evo zastupniče Mesić, ja se s vama slažem, a možda se glavnom ravnatelju nisu svidjeli prethodni istupi premijera na aktualnom satu pa ga je prebacio na četvrti da ga manje ljudi gleda, možda i to, dakle nije to možda zbog vas nego zbog njega jednostavno jer premijer je tu manje-više u aktivnoj ulozi nasuprot nas zastupnika tako da možemo gledat različito ali mislim da da treba pokušat i da bi možda bilo stvarno za nas korisno da se taj četvrti program, na kraju to nije rijetka pojava ima iks niz država koje na dodatnim kanalima ili na tim zadnjim kanalima ili posebno stvorenim kanalima prenose sjednice svojih parlamenata ne samo nacionalnih, neke veće države i regionalnih parlamenta. Ali isto tako nemojmo si utvarati da baš i naše sjednice Parlamenta trebaju biti ono oko čega će se vrtiti život ljudi. Ipak se život ljudi vrti oko njihove egzistencije. Pa kažem aktualno prijepodne ma vjerojatno je glavnom ravnatelju bilo više dosta premijera pa je prebacio na 4. Prelazimo na pojedinačnu raspravu prvi na redu je kolega Josip Kregar. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Uvažene kolegice i kolege. Možda nije loše da smo čuli toliko dobrih ideja i zaključaka o tome kako bi trebalo uređivati program i stvoriti unutarnji ustroj HRT-a, ali to nije točka dnevnog reda o kojoj raspravljamo. Štoviše htio bih donekle pa demistificirati ono što je ovdje spomenuto kao veliki problem koji se tiče HRT-a. Ja bih vam kolege skrenuo pozornost na članak 17. Zakona o HRT-u kojeg smo donijeli pa ne baš tako davno u ovom Saboru. U stavku 1.piše "u svom djelovanju HRT je samostalan", a onda se objašnjava šta to znači pa kaže "to se ostvaruje kroz programsko-uredničku samostalnost". I još u članku 4. "prema nadležnosti svojih tijela samostalnost se uređuje u tome da sam HRT određuje svoje unutarnje ustrojstvo". A većina onoga što smo čuli ovdje u raspravi zapravo nije se ticala ničeg drugog nego uređenja unutarnjih odnosa i programa. Teško izgleda odumiru navike da Sabor ili sabornici određuju kvote, uređuju emisije i ocjenjuje njihovu kvalitetu. Međutim mi smo a ne nitko drugi izabrali i glavnog urednika i programski savjet kojima je veliki dio pitanja o nadležnosti, a izabrali smo i glavnog ravnatelja. Međutim ovdje je rasprava o statutu HRT-a. Čudno, možda i nije čudno da se postupak donošenja statuta vrlo precizno uređuje zakonom i to na tri mjesta. U određenu nadležnosti glavnog ravnatelja u članku 21.čini mi se gdje se izričito kaže da je on i jedino on predlagač statuta. Zatim u članku 24.se 24.se govori o tome da nadzorni odbor na prijedlog glavnog ravnatelja donosi statut. I još interesantno, sve to se još jednom ponavlja u članku 42.gdje se kaže da Sabor potvrđuje statut koji je donio nadzorni odbor na prijedlog glavnog ravnatelja. Dakle, sva pitanja o tome koliko mi varijanti statuta imamo, otpadaju. Mi imamo samo ono što je predloženo u ovom Domu u postupku koji je određen. Još nešto što je malo izmaklo pažnji, a to je činjenica poštivanja roka koji istina instruktivan ne prekluzivan da nestaje pravo tim da se statut potvrdi u roku od 2 mjeseca od izbora tijela, to je članak 49. Svako odgađanje zapravo nastavlja ovo s čim nismo zadovoljni, pa izrazili ste to u svojim rasprava, a to da kod najvećeg dijela onih koji su odgovorni za program i njegovo izvršenje stoji vd, vršitelj dužnosti. Pa do kada ćemo mi čekati? Da li do izvješća o radu glavnog ravnatelja da on postavi konačno u skladu sa svojim ovlastima osobe koje su odgovorne? I tu je još jedna važna stvar. Nema odgovornosti ako tijela ne poštuju svoje nadležnosti, ako nadzorni odbor kao što je gospodin Stazić rekao počinje upravljati, šta će onda raditi glavni ravnatelj? Tko će nadzirati nadzorni odbor? Zar mi kojima je dano? Saboru je dano u nadležnost kontrola zakonitosti i poslovanja. Ali moramo objasniti i to je sasvim jasno da je ovo bježanje sa teme, sa fokusa teme, a to je statut. Razumljivo, doista postoji potreba u Saboru da se razmotre razna pitanja i djelovanja HRT-a jer se radi o jednom bojnom polju na kojem se suprotstavljaju politički i ideološki interesi, interesi grupacija i skupina, interese lobija i klika. Ali oprostite, nemojmo se stavljati ovdje u poziciju da zagovaramo neku od takvih snaga klika ili grupacije. Pogotovo je to vidljivo ako se ne držimo onoga što je predmet današnje rasprave. Ja također nisam zadovoljan svim što piše u statutu. Pa smetaju mi nisu mi dobre odredbe koje se tiču konflikta i interesa, koje se tiču javnosti. Mislim a se to da ispraviti. Istina, to i stoji tamo u statutu, nekim drugim aktima koje glavni ravnatelj donosi, ali još više promjenom stila upravljanja koja vlada HRT-om. Glavni ravnatelj je jučer na odboru zapravo i dao jedno važno obećanje o tome da će njegovo ponašanje i njegovo upravljanje radiom i televizijom biti demokratsko, otvoreno na primjedbe i savjete. Nadam se i ovaj koji smo ovdje čuli. Prije svega njegovo obećanje o tome konkretizira se u tri važne točke. Prvo, on je naglasio potrebu pune transparentnosti poslovanja HRT-a, ona se jamči ovim zakonom. Jamčit će se i drugim zakonima koji se pripremaju za koje znam, pa mi je čudno kako neke kolege znaju odluke nadzornog odbora koju mi nismo dobili. No, dobro. I zakoni će prisiliti javna tijela na puno veću otvorenost i transparentnost poslovanja, osobito financijskog poslovanja što je u ovom pitanju naročito važno. Drugo je bilo važno obećanje o postupku i provedbi javnih natječaja u kojima je on obećao i to mora održati, to je njegova riječ. To nije zakon ali je riječ. Mora održati obećanje da će se raditi o kriterijima kvalitete, stručnog i profesionalnog znanja i zalaganja. Mi smo imali tu primjedbi, naravno, ali ovdje se ne radi o tim primjedbama jer ih nećemo moći uvrstiti u izmjene statuta, mi statut ne pišemo, mi ga samo potvrđujemo. Ali ta dva obećanja, dakle puna transparentnost i demokratski i otvoreni profesionalni odabir ljudi koji će raditi na televiziji nadovezuje se na treće i možda najvažnije. najvažnije. HRT po definiciji ne samo iz ovog zakona kojeg sam citirao nego javne institucije koja mora voditi brigu o tom da svi zaposlenici, osobito medijski djelatnici, novinari, imaju punu slobodu izbora i stava, da su za njih ovakve sugestije možda dobre ali na njih ne smiju utjecati. Oni se moraju držati svojih profesionalnih kriterija, a to je da su činjenice važne, a stavovi možda različiti i oni imaju pravo i mogućnost imati svoj stav bez obzira na glavnog ravnatelja i bez obzira na naše ocjene koje nam se emisije sviđaju, a koje ne. Sloboda, transparentnost i demokratsko vođenje HRT-a u ovom statutu su došli do izražaja, ali kao i svaki akt statut je obećanje da ćemo se držat nekih pravila, a mi kao sabor imat ćemo mogućnost o tome odlučivati. Hvala lijepa. Četiri replike su na vaše izlaganje. Prvi je potpredsjednik Željko Reiner. Kregara. Krenimo možda od kraja, jedna je ta s kojom se ja potpuno slažem, da zaposlenici moraju imati slobodu izbora, stava, moraju imat transparentnost u svojim postupcima i moraju imat slobodu u onome što iznose. U ovom času su svjesni i vidimo da to nije tako. Sjetimo se samo prije par dana što se dogodilo jednoj djelatnici HRT-a kad je napravila emisiju koja nije bila po ideološkom i svjetonazornom ukusu šefova ili nekih drugih centara moći. Smijenjena je, emisija je skinuta itd. Prema tome to je točno suprotno onome što ste vi rekli nažalost i to je u ovom času realnost. Jednako tako potpuno se slažem s vama kad ste govorili, a to stoji u članku 2. Statuta da HRT treba promicat javne vrijednosti, interese. Međutim kad gledamo što se događa danas sa HRT-om onda vidimo da on zapravo kontinuirano, ali vrlo jasno klizi u pravcu jednog svjetonazora i nekih vrijednosnih stavova koji odgovaraju samo dijelu populacije, ni u kom slučaju ne predstavlja, predstavlja, ne reprezentira sve ono što postoji u našem pučanstvu i suraznolikost stavova, svjetonazora, političkih opcija, vjerskih opcija i svega onoga što postoji u našem društvu. Nažalost, HRT sustavno u pravcu samo jednog jedinog takvog svjetonazora. I drugo, spomenuli ste mi smo izabrali glavnog ravnatelja. Formalno je to točno, izabrala ga je saborska većina, međutim svi vrlo dobro znamo da je on zapravo izabran negdje drugdje, davno prije nego što je i završio proces izbora jer on se i oprostio na svom bivšem radnom mjestu prije nego što je farsa sa izborom uopće završila, koja je trajala. Ljudi su se pozivali, oni su davali neke svoje programe, govorili, a svi smo znali jer je bilo objavljeno u medijima da se on oprostio na svom bivšem radnom mjestu i da je zapravo stvar potpuno gotova. vašeg stava jer to je znači zauzimanje za jedan određeni politički pritisak u smislu uređivanja na HRT-u. Ja kao gledatelj mogu imati svoje mišljenje, kao saborski zastupnik pritisak ne smijem provoditi, a on se vidi čak i u tome da mi ovdje kritiziramo i raspravljamo o onom što nije točka dnevnog reda. A što se tiče izbora glavnog ravnatelja, pa naravno da ga je izabrala većina, a ne manjina ali ga nisu izabrali nikakvi centri moći i nije ga izabrao nitko van ovog Sabora. Kao što znate, rasprava o tome je bila vrlo teška, mukotrpna i nikako nije odlučilo samo to tko će ga podržati. Podržali smo ga mi u cjelini i glasovali. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa naime kolega Kregar, vi ste govorili konstruktivno o ovom statutu koji je povučen iz procedure ako niste znali, sa 3 glasa za, 1 glasom protiv, ovaj statut o kojem danas raspravljamo je Nadzorni odbor povukao iz procedure na sjednici održanoj 14.1. S time o njemu danas raspravljamo bespredmetno. Oduzeto je pravo Nadzornom odboru kojemu pripada da ga glavni ravnatelj u roku 10 dana dopuni kao što je to Nadzorni odbor tražio. Ne znam gospodine Gotovac da li vi kao predsjednik Nadzornog odbora namjerno niste željeli danas u uvodu iznesti ono što se dogodilo na toj sjednici, da li stvarno želite da ovo jednoumlje i dalje ide u beskraj. Da li stvarno želite da HTV bude ta koja će samo jednopartijski činiti ono što bi vi htjeli. Pa tako ću navesti zreli primjer aktualnog prijepodneva kada se ne prenosi ono što je rekao i sam predsjednik Hrvatskog sabora, a upozorio je ministra Matića da je zaista uporaba koju je ministar koristio neprimjerena za Hrvatski sabor, bez obzira na pitanje koje se provodi. To je izrezano na je izrezano na HTV-u i to nije prikazano kada je intervenirao predsjednik Hrvatskog sabora. Zamislite si u koje krajnosti smo došli već danas, od toga da statut je povučen po Nadzornom odboru sa 3 člana za povlačenje i rok od 10 dana da se dopuni i ispravi. I o čemu danas govorimo uopće? Raspravljamo o materijalu koji je Nadzorni odbor povukao. Nadzorni odbor je službeno poslao samo ovaj prijedlog i on zadovoljava uvjete procedure. Da je to prijedlog glavnog ravnatelja, da je on usvojen na Nadzornom odboru i da je on upućen Saboru. Za drugi prijedlog za koji vi znate ja bih volio da prođu istu zakonom predviđenu proceduru. Za sad nisu. I što se tiče nastavka ove vaše replike, meni je žao ali ja sam bio dosta jasan čini mi se i nadam se u tome da kažem da nećemo mi određivati šta će objaviti na televiziji. I ne bi bilo dobro da se sutra na kolegiju HRT-a vodi rasprava o tome šta ste vi, a šta sam ja smatrao dobrim ili lošim. To je njihova stvar. Jasen (HDZ)** Ja nisam planirao replicirati. Što se tiče rokova, rokovi su jedino bitni kod donošenja i potpisivanja ugovora sa Vladom Republike Hrvatske. Jer na tom ugovoru mislim profesore Kregar kad govorimo o ovoj temi da li će Statut biti potvrđen danas ili za sedam dana mislim da to nije toliko bitno. To je bitno kod ugovora, a kod ugovora najozbiljnije kasnimo a na ugovoru se bazira čitav sustav državnih potpora jer zbog toga HRT može ostvarivati pravo da ubire državnu potporu iliti pretplatu. To je jako bitno, a kasnimo već gotovo 20 dana sa potpisom. Još nije potpisan. Da ne govorim da nije objavljen ugovor na što upozoravaju i nevladine udruge i udruge civilnog društva. Što se tiče komentiranja Ako se na Programskom vijeću iznese podatak da je pozicija imala 35 gostovanja u jesenjoj shemi, a opozicija svega nekoliko i da je omjer šest jedan, ako je to službeni podatak koji je tamo predstavljen ne razumijem zašto to saborski zastupnik ne bi mogao komentirati. Ja mislim da je to njegova obaveza. Jer to sasvim sigurno je dokaz onoga da program da program ne prikazuje sve raznolikosti hrvatskog društva ili društva u Republici Hrvatskoj. A ono što sam želio potpuno reći apsolutna sloboda novinarima i urednicima na Hrvatskoj radioteleviziji, ali isto tako i apsolutna odgovornost prema zakonu. Posebno prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji i poštivanje ugovora koji je potpisan sa Vladom Republike Hrvatske. E onda ako je to tako onda ne može niti jedan urednik zato što smatra da je neka novinarka napravila krivi prilog ukinuti emisiju koja se financirala by the way direktno iz državnog budžeta. Ne može, jer je to protuzakonito. Jer posebno u zakonu stoji odredba da imamo obavezu raditi emisije prema iseljeništvu. Zahvaljujem se gospodinu Mesiću jer sam razmišljao o vašim stavovima koje učestalo ponavljate vi i zastupnici. I imam samo u odgovoru na repliku reći tri stvari, činjenice. Prvo, jučer je na Vladi bio ugovor i koliko čitam 20 dana kasnimo da, ali vi ste se zalagali za to da rokovi nisu tako, sad u vašem izlaganju, da šta bi značilo 7 dana odgode. i to je druga stvar koju ću komentirati. Ja nisam za odgodu jer ne mislim da je dobra politika kupovanja vremena i prodaje magle. Mi smo ovdje mjesecima odgađali i prolongirali odluke koje su važne za saniranje financijskog i ustrojbenog stanja na Hrvatskoj radioteleviziji. Što se tiče prodavanja magle ovdje raspravljamo ne više o Statutu, nego o programu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I zadnja replika Branko Vukšić. Uvaženi profesore, mislim da vam je bio lapsus vjerojatno. Rekli ste mi zastupnici smo izabrali glavnog urednika. Nismo mi izabrali glavnog urednika, izabrali smo glavnog ravnatelja, veći dio članova Programskog vijeća i veći dio članova Nadzornog odbora. Pa da gledatelji ne bi bili u zabludi da mi biramo glavnog urednika. I rekli ste jednu rečenicu s kojom se ne slažem, to je na novinare ne smiju utjecati naše sugestije. Ja bih jako bio nesretan da ne da ne uvaže sugestije, pomanjkanje kriterija, privatiziranje javnoga medija, služenje klanovima i moćnicima, privatno ekonomiziranje javnoga medija. Nije nam nakana, meni barem nije kao političaru nakana uređivati program. Ali mi je dužnost ukazati na probleme na Hrvatskoj radioteleviziji i u uređivanju programa. Znači, ne petljati se u sam proces uređivanja. Ali ono što se radi i o kriterijima i ovim svim manama koje uočavamo na Hrvatskoj radioteleviziji to je samo znak da Hrvatska radiotelevizija još nije ono što želimo javni medij. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Nastavljamo pojedinačnu raspravu. Na redu je kolega Josip Borić. Hvala lijepa uvažena potpredsjednice. Pa ja ću evo u svojoj raspravi govoriti o Statutu kako je to naveo kolega Kregar, ali na svoj način. Jer mislim kad bih rekao samo ono što me smeta možda bi moja rasprava trajala svega minutu. Mislim da imamo pravo reći svoje mišljenje, pa i o programu kojeg gledamo bez obzira što danas raspravljamo samo o Statutu. Osvrnut ću se na Statut članak 2. stavak 1. i drugi. U stavku prvom piše da u obavljanju svoje djelatnosti HRT je neovisan o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima. To je dovoljno da mi možemo reći što mislimo o tome da li je on neovisan ili nije neovisan. Mi ovakav sličan izričaj imamo gotovo u svakoj agenciji koju je osnovala Vlada Republike Hrvatske. One su sve neovisne ali imamo i činjenicu, imamo praksu koja je recimo jednu agenciju HANDA-u stavila u razdjel Ministarstva gospodarstva. Postavlja se pitanje je li ona na taj način postala neovisna ili je ovisna o političkim utjecajima ministra ili tog ministarstva, vidjela smo po HANFA-i, po HANDA-i, po HERA-i da te agencije nisu neovisne s obzirom na odluke koje donose. Moj je dojam da je HRT postao dvadeset i prvo ministarstvo ove Vlade doduše u sijeni, ali zaduženo za informiranje hrvatske javnosti i sa zadatkom da uljepša hrvatsku stvarnost. To je moj dojam, možda se netko s njime ne slaže. Ne želim se ovdje baviti uredničkim poslom, ali sam pretplatnik koji se godišnje plaća 960 kuna da kupi proizvod i mislim da kao zastupnik, kao jedan od rijetkih u RH, od rijetkih pretplatnika imam šansu ovdje u Saboru govoriti što me smeta jer kupujem proizvod za 960 kuna. Mislim da je to naše pravo. I kad čujemo iz prethodnih rasprava da 35 gostovanja ministara u središnjem dnevniku imamo samo u tri mjeseca jesenske sheme a svega nekoliko iz oporbe, možemo li ostaviti u stavku prvom prvom i drugom ovakav izričaj koji govori da je ova ustanova, ova televizija neovisna, mislim da nije, imamo odnos 6:1. Već nekoliko mjeseci, gotovo čitavu godinu dana kroz neke informativne emisije provlači se kao mantra jedna izreka ili rečenica: „U Hrvatskom saboru oporba ne postoji.“ „U Hrvatskom saboru oporba ne postoji.“ i onda predsjednik na kraju godine iznosi statističke podatke i kaže 7 tisuća javljanja u toku godine, od toga 75% javljanja iz oporbe, je li to realna slika prema vani? Mislim da nije i zato smatram da je ovaj stavak ovog članka upitan. Imali smo nedavno aktualni sat. Iz onog izvještaja a pogledao sam ga ispalo je da ja nisam sjedio u ovome Domu, da sam možda bio vani na Markovom trgu ili u nekom drugom parlamentu jer premijer koji nije odgovorio ni na jedno pitanje oporbe već je lupao svoju filozofiju ili što ja znam sve teoriju, jer je toliko bio superioran naspram oporbi koja nije taknula pitanje gospodarstva jer je po tome izvještaju trebalo ispast da je oporba maltere u ovom domu na aktualnom satu trebala osnovati jednu firmu i zaposliti ugovorom o radu najmanje tisuću ljudi da bi bila relevantna po pitanju gospodarstva. Kako je izgledao izvještaj o nezaposlenosti? U središnjem dnevniku pojavila se brojka 370 tisuća, 0,89 u jednoj sekundi i u drugoj je već nestala, to je bio središnji dnevnik. I najvažnije pitanje svake pa i ove Vlade, itekako je utjecaj politike vidljiv i on opterećuje i djelatnike na HTV-u ali opterećuje i politiku koja uslijed takvih informativnih emisija stječe pogrešan dojam o svom radu. Stječu dojam da su uspješni a vidimo i sami na koji način u stvarnosti ta uspješnost izgleda. Mislim da smo republika koja po glavi stanovnika ima najviše televizija, lokalnih, regionalnih radio stanica u svijetu. Gotovo je nemoguće da i ona najstarija bakica negdje u krivom putu ne zna što je taj dan radio njezin gradonačelnik, što su radili svi ministri, saborski zastupnici u RH. Tolika količina informativnih emisija dovela je do toga da i dijete u vrtiću imenom i prezimenom pozna sve ministre, sve predsjednike, gotovo sve političare. Je li to cilj kojem treba stremiti jedna javna televizija. Što se tiče gledanosti? HRT se hvali gledanošću koja kaže za prvih devet mjeseci 2012. 29,9% na nivou svih programa a to je čak pola posto više od neke sljedeće komercijalne televizije koja ima pet puta manji proračun, pet puta puno manje prostornih mogućnosti i puno manje djelatnika. Postavlja se pitanje možemo li onda racionalizirati posao, možemo li stvoriti jedan drugačiji javni servis, jer stavak 11 naređuju po ovom statutu da trebamo imati tri državna radio kanala, osam regionalnih, četiri državna tv programa. Što imamo sa četiri državna tv programa. U boljim vremenima kad je HRT bolje stajao financijski, imali smo dva kanala i HRT plus kao dodatak ali vrlo malo gledatelja. Sada u vrijeme krize i recesije mi podižemo još dva kanala, a pogledajmo sadržaj što nude ti kanali, kolika je njihova gledanost po statistikama, jedan do dva posto ukupne populacije dnevno. S time da ovaj HRT 4 koji se pojavio nedavno kao nekakav informativni kanala koji čak nema ni teletext vi ne možete kao običan građanin saznati što gledate u tom trenutku, se predstavlja kao nešto što treba razvijati, što će se u datom trenutku pokazati kao potpuni uspjeh. A što se dešava? Reciklaža istih vijesti po 10 puta dnevno. Mi smo država sa najviše informativnih emisija na svim kanalima u svijetu. Pa nije ni čudo da to dijete u vrtiću zna poimence svakog ministra, premijera. To u drugim državama ne postoji. Bio sam nedavno u Austriji. Imaju dva kanala imaju 8 regionalnih radiopostaja i to je sve. I sa time zadovoljavaju duplo prostorno veću državu i po broju stanovnika dvostruko veću državu. Mislim da ovaj HRT 4 nije pogodak, a pogotovo ne zajedno sa HRT-om 3. Pitanje je zašto taj kanal nije namijenjen djeci i mladima kada se svi u njih kunu? Zašto nije namijenjen sportu? Pogledajte gdje je nestao sport sa svih kanala? Što imamo priliku gledati? Europska i svjetska prvenstva. Večeras će biti najveća gledanost HTV-a 2, imamo polufinale. Ali što u svim drugim danima? Sve se komercijaliziralo i završilo je na privatnim kanalima. Zašto je HRT odustao od sportskog programa? Možemo gledati olimpijadu svako 4 godine ili europska prvenstva ili svjetska ako su atraktivni sportovi. Mislim da imamo pravo to reći jer smo pretplatnici jer plaćamo proizvod. I još neke pojave koje su uočljive, a govore o tome da se na toj televiziji u središnjim dnevnicima pojavljuju uvijek isti ljudi koji komentiraju određene vrijednosti. Ako je pitanje morala govori gospodin PUhovski ako se ne varam, ako je pitanje ekonomije procjene rasta onda imamo analitičara iz jedne banke. Pitam se jesu li ti ljudi tamo volonteri ili su vezani ugovorom o radu jel to je nešto što ljudi primjećuju. lijepa. **Borić, Josip (HDZ)** Da nije do kraja onakav, a čuli smo da je i povučen i da je danas možda i besmisleno razgovarati o nečemu što je … Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljene tri replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega Boriću sve ste lijepo opisali što bi to trebalo biti i kako bi to trebalo biti kada je u pitanju javna televizija. međutim javna televizija koja ima svoj nadzorni odbor i nadzorni odbor koji ima svoje sjednice i na njima donosi svoje odluke. Odluke nadzornog odbora gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora su suprotne današnjoj raspravi u Hrvatskom saboru. Znači tu je s nama kolega koji bi nam trebamo objasniti da li je točno da je 14.1.nadzorni odbor sa tri glasa za i 1 protiv donio odluku da se povlači prijedlog zaključaka, te da se statut povlači iz procedure, da će se doraditi i da će glavni ravnatelj u roku 10 dana donijeti novi prijedlog podjele zajedničkih rashoda HRT-a na javne i komercijalne koje će uvrstiti u statut HRT-a. Kada ste već tu s nama gospodine predsjedniče nadzornog odbora kao predlagatelj, recite nam da li ste održali sjednicu 14.1.? da li su zaključci o povlačenju statuta i doradi od strane glavnog ravnatelja dati kao nalog vaš? Da li je dat rok od 10 dana? I zašto danas u Hrvatskom saboru raspravljamo o nečemu što nije dorađeno? Raspravljamo o statutu koji je u proceduru došao još prošle godine, a vi ste odluke donijeli 13.prosinca 2012.je došlo u proceduru, a vi ste odluke donijeli 14.1.? recite mi da li su te izmjene napravljene koje je tražio nadzorni odbor i zašto nismo upoznati danas s time u vašem Hvala lijepo, isteklo vrijeme./ shodno vašim ovlastima kao nadzornog odbora? zastupnik Borić je rekao da HTV nažalost postaje 21.ministarstvo ove Vlade. I to me ponukalo da zapravo kažem u nastavku onog što sam u prethodnoj replici rekao, naravno moguće su i takve opcije. I neke zemlje u svijetu imaju državnu televiziju. To nije niti bolje niti lošije od javne televizije. I ova televizija uistinu danas se može i mora nazvati državnom televizijom a ne više javnom televizijom i zapravo bi moj prijedlog bio da se to naprosto učini učini legitimnim. Zašto da stalno svi igramo neki igrokaz i tvrdimo da je to javna televizija kada je to državna televizija. To postoji u mnogim zemljama. Neke zemlje to imaju i naravno to je etablirano, to je tako definirano i to tako postoji. Sa promjenom vlade opet se mijenja, to i tako. Ono što bih htio reći u dokaz tome samo da se pogleda kako je bilo praćeno aktualno prijepodne prije dva dana od strane glavne Informativne emisije "Dnevnika" u 20,00 HRT-a i komercijalnih televizija. Puno objektivnije, puno detaljnije od komercijalnih televizija negoli od glavne informativne emisije HRT-a. to govori upravo u prilog ovome da nažalost to više nije javna televizija nego je postala državna televizija pa tako je onda i nazovimo. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Pa slažem se gospodine Reiner u vašem izričaju o tome da li je državna ili javna. Međutim postoji razlika između toga. Ako će biti državna, to će biti na veselje hrvatske javnosti jer neće trebati plaćati pretplatu, država će na sebe preuzeti milijardu kuna obaveza i vjerujem da bi to tada razveselilo hrvatsku javnost, a onda bi politika imala pravo činiti ovo što čini pod pojmom javne javne televizije. Međutim, kad je javna onda po zakonu građani istu plaćaju rekao sam koliko, 960 kuna godišnje i to su prisiljeni je plaćati, nemaju izbora. U drugim zemljama postoje pametne kartice, pametna tehnologija, plaćate tim karticama ono što želite gledati pa i ako hoćete gledat HRT platite koliko to košta. Međutim kod nas se to izbjegava, a u vremenu smo 21. stoljeća jer postoji želja, a očito i volja politike da se stvori slika javnosti kao što se stvorila sa zadnjeg aktualnog sata. Tada je sve ono što se dešavalo ovdje puna 3,5 sata stalo u minutu gdje jedan ministar sa sasvim trivijalnom stvari koji govori o toaletnom papiru postaje udarna vijest, a mi saborski zastupnici se tada pitamo da li smo mi sjedili tada u ovom domu i da li je tokom cijelog dana bilo rasprave i dobrih i vrijednih trenutaka koje je hrvatska javnost trebala saznati. Naravno da to onda stvara sliku u hrvatskoj javnosti da smo ljudi koji su dobro plaćeni, da ne rade nikakav posao, da se bave glupostima i da s tim predstavljaju hrvatske građane. Mislim da takve prakse

I treća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Borić, meni je potpuno jasno ono što vi govorite pa mi je žao što evo u prijenosu na 4. kanalu HRT-a nije viđen i vaš upit premijeru kome je bio postavljen i odgovor premijera iako taj odgovor nije čak ni bitan jer to je zaista bilo varijacija na temu i prosipanje kako ste rekli sami filozofije. Puno je bilo važnije da ova naša javna navodno televizija prenese izjavu premijera npr. da je ova godina počela uzbudljivo, u neronovskom stilu nakon dvije eksplozije u Zagrebu. da ne prenesu isto kao što ni vas nije bilo u prijenosu upozorenje gospodina predsjednika Sabora Leke gospodinu Matiću zbog neprimjerenih govora u ovome Visokom domu. A što se tiče HRT4 pa on je samo stvoren po istom po istom načelu kao i onaj Centar za energetiku, da se zaposle podobni kadrovi i oni koji, evo imamo i primjer ovih dana kako se zapošljavaju ljudi preko veze upravo na HRT4. Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Evo vrlo ću kratko. Mi smo jučer čuli rješenje ministra rada o tome kako će riješiti nezaposlenost i 370 000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Vrlo jednostavno je to rekao, rekao je riješit ćemo to otvaranjem radnih mjesta. Hvala Hvala i vama. I sljedeća rasprava poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa zaista ova naša televizija u ovih godinu dana, iako danas je nešto drugo na redu, danas je statut HRT-a, a o njemu ću na kraju nešto reći, iako kada gledamo raspravu gospodina Đakića i njegove replike mi zapravo danas radimo po principu, a kada se govori o Nadzornom odboru pa i o glavnom ravnatelju brigo moja pređi na drugoga. Dakle, Hrvatski sabor bi trebao razriješiti dvojbe koje ima Nadzorni odbor i glavni ravnatelj u svezi novoga statuta. Dakle na nama je ovdje danas da mi o tome presudimo. Jasno, presuda je već donesena, prema tome mislim da s obzirom na saborsku većinu nema se šta razgovarati o statutu jer je to tako kako je, a Nadzorni odbor, uporno i predstavnik Nadzornog odbora šuti i neće reći ono što je bilo 14. siječnja. Prema tome dakle saborski zastupnici su oni na koje je prebačena nekakva odgovornost za donošenje novoga statuta umjesto da se postigne dogovor na samom Nadzornom odboru uz mišljenje glavnog ravnatelja. No kada gledate sami statut onda dobro vidite ovdje da se isprepleću nadležnosti, dakle to je jedan koloplet koji nije razriješio do kraja što je to nadležnost i zadatak Nadzornog odbora, a što glavnog ravnatelja. I onda upravo zbog toga smo mi danas ovdje u ovoj raspravi prilično dugo i prilično imamo različita mišljenja. To da se na našoj televiziji zaista, ja bih rekao stranačkoj televiziji kako je rekao Borić ovdje prikazuje štošta, da se da ne kažem veličaju prije svega riječi nekih ljudi poput slučajne države Hrvatske od strane premijera ili da su Hrvati paradoksalan narod ili pak da je godina počela uzbudljivo kao što sam već rekao, to je nakon dvije bombe koje su eksplodirale u Zagrebu to je više nego očito. Dakle, je li to javni interes, je li to javna vrijednost, ja ne mislim da je, ali možda nekome i je. Kada usporedite ono što bi trebao Nadzorni odbor se brinuti, a to je u njegovom zadatku i financijski plan i sve ono što slijedi, a to je milijarda i pol kuna koliko je ukupan proračun HTV-a i kada uzmemo tu tzv. nesretnu pretplatu ili kako se zove pristojba u službenim krugovima i službeno se naziva TV pristojba, onda ima puno slučajeva gdje bi Nadzorni odbor trebao razmisliti o tome i možda mu je to jedan od bitnih zadataka. Dvoje umirovljenika koji žive od 3000 kuna, jedno 1600, jedno 1400, plaćaju 80 kuna pristojbu. Kada jedno od njih umre ostaje mirovina onoga drugoga, njegova su primanja bitno umanjena, ali pristojba i dalje ostaje 80 kuna. O takvim stvarima bih volio da Nadzorni odbor razmišlja. A ovo što je danas ovdje doneseno, pa zaista nam je potpuno jasno da uz političku obojenost HTV-a, uz pritiske uz pritiske koji se vrše na da ne kažem urednike i oni koji rade uz klanove koji su evidentni u Hrvatskoj televiziji, uz razno razna komešanja, dakle smjene urednika, funkcije v.d. pa onda zadržavanje plaća na istom nivou kao što je bilo i ranije u u Hrvatskoj televiziji dakle prije tri, četiri, pet, šest godina imate v.d. urednika imate onih koji su smijenjeni ali plaće su ostale iste. A to je zaista jedan ja bih rekao neću reći horor, možda je teška riječ ali ono kao da je odabrao Đelo Hadžiselimović i mi danas ovdje o tome raspravljamo kako je to materija za ovu raspravu ne samo o Statutu, negoli jasno i o programu jer to je jedno s drugim vrlo povezano s obzirom da u točki, u članku 2. o Programu Hrvatske televizije pa mislim da nije ovdje kao što je prof. Kregar rekao danas da raspravljamo o programu nego je uputno raspraviti i o programu. A by the way ako ništa drugo. Evo uz ono što sam već rekao dobar primjer je i prijenos ili komentar na inauguraciju američkog predsjednika Obame gdje smo zapravo dobro doznali o modnim aspektima, modnim gledištima komentatorima, a ne onome što nam poručuje predsjednik predsjednik Amerike ili što će značiti njegov novi mandat za Hrvatsku i za politiku Republike Hrvatske pa na kraju krajeva pa čak i za eventualne probleme pri pristupanju Hrvatske EU 1. srpnja. Točno je i to da smo mi usvojili ovdje usklađujući našu pravnu stečevinu sa europskom pravnom stečevinom o dostupnosti podataka, o dakle i zakonski to regulirali. Međutim, ovdje u članku 47. imamo odrednicu napisanu prijedlog dakle Nadzornog odbora, odnosno ravnatelja da on može raspolagati da ne kažem potajno sa 10 milijuna kuna. Koji to gradonačelnik bilo kojega grada u Hrvatskoj ima pravo tzv. diskretno pravo da raspolaže bez odluke gradskoga vijeća sa 10 milijuna kuna. Koji to gradonačelnik ili načelnik općine, župan pa koji? Ni jedan. A ravnatelj, glavni ravnatelj Hrvatske televizije će po ovome imati pravo sklapati razno razne poslove potajne bez dakle uvida javnosti i bez uvida Nadzornog odbora. Pa gdje smo mi to? Gdje mi to živimo? Šta se tu radi? Ja zaista sam ono što je gospodin Đurović u ime kluba rekao protiv, za ovakav Statut se zaista ne može glasovati. I ako je točna činjenica da je 14.1. bio takav rezultat sastanka ili sjednice Nadzornog odbora onda zapravo mi ovdje se ložimo i palimo bespotrebno ovaj Statut da kažem odložiti i da on nije uredno proveden da dođe na sjednicu Sabora. O čemu mi danas raspravljamo? Zato sam i ja u pojedinačnoj ovoj raspravi protiv ovoga Statuta. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Prva replika i poštovani zastupnik Josip Đakić. Izvolite poštovani zastupniče. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Boro, jasno je da smo izabrali Nadzorni odbor koji je sastavljen od pet članova. Jedan član predstavlja radnike, jedan član je iz opozicije, tri člana su iz vladajuće garniture. I na ovoj sjednici koja je održana 14.1. tri člana su bila protiv, jedan za i donijeli su zaključak da se povlači Statut kako bi se doradio u 10 dana I smatram da ono što i piše u prijedlogu novog Statuta jasno mora biti upotrijebljeno i sada, a to je da prema nalogu Nadzornog odbora HRT-a a u skladu sa odlukama ispravlja se uočena nepravilnost i daje se na doradu. Pa to je jasno. Što Nadzorni odbor uopće znači ukoliko njegove odluke se ne provode? Što znači Programsko vijeće ukoliko će program voditi glavni ravnatelj sam? Što znači stvarno Nadzorni odbor ako može reći da, taj Statut mora ići kako sam ga ja napisao i drukčije ne može bit. Što je taj Nadzorni odbor u biti onda? Marioneta. U svom ovom postupku odlučivanja on bi trebao nadzirati, on bi trebao predlagati i njegovi zaključci bi se trebali uvrštavati u one akte koji će biti relevantni za jasno i transparentno vođenje Hrvatske Hrvatske televizije. I ono što želim naglasiti i Programskom vijeću poručiti odavde, a to je da pogledaju koliko je partizanskih filmova u zadnje vrijeme na Hrvatskoj televiziji, a koliko je popraćeno obljetnica braniteljskih stradanja. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospodine Đakić, na ovaj vaš prvi dio istupa odnosno replike mogu odgovoriti da sam i ja došao u dvojbu treba li uopće postojati Nadzorni odbor. On nema nikakve funkcije. On ne može ništa donijeti, pa ni predložiti Hrvatskom saboru novi Statut a da ga ne odobri glavni ravnatelj. Pa čemu onda uopće Nadzorni odbor? A onaj drugi dio, pa zaista se i meni već povraća od Kozare, Bate Živojinovića, Ljubiše Samardžića i svih ostalih. Tako da ono što je rekao gospodin austrijski umjetnik a zvao se Hundert Wasser rekao je narod koji sam sebi siječe korijene ne može rasti kao i biljka, kao i drvo. Pa kada smo mi to gledali bilo što ili kada je snimljen ikakav film, serijal o Domovinskom ratu? Pa nikada, pa čak ni kada ste vi bili vaša HDZ-ova Vlada.

u Dnevniku 3 je bila komentirana odjeća gospođe Obame onda je HRT-a unijela u dnevnik 3 Red carpet, pa morali su nekako da gledatelji inače što se tiče partizanskih filmova, ja ih volim oni su naši kaubojci, a filmovi o Domovinskom ratu nisu snimljeni. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Ovaj dio o Red carpetu van neću ni odgovarati, nego na ovaj dio koji se odnosi na Domovinski rat, ili pak na ne samo na Domovinski rat, nego i na hrvatsku povijest. Mi smo prije dana obilježili obljetnicu pada Gvozdanskoga u turske ruke, to je tzv. hrvatski alamo gdje se često 28 vojnika pod zapovjedništvom Nikole Ožegovića smrznulo na tvrđavi u Gvozdanskom nisu se htjeli predati u turske ruke. To nikada nije na hrvatskoj televiziji. Po tome se može ne treba nam Đelo Hadžiselimović, možemo snimiti serijal o tome a ne davati Sulejmana veličanstvenog i takve stvari. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu zastupnika prijavljenih za raspravu u trajanju od deset minuta. Predsjednik Nadzornog odbora HRT-a poštovani Viktor Gotovac na kraju. Uvaženi predsjedniče Sabora, saborski dužnosnici, gospođo i gospode saborski zastupnici. Čuo sam, odnosno čuli smo jer sam ovdje u ime Nadzornog odbora HRT-a sve primjedbe, komentare, opaske i pokude, sve su one smatram dobre, važne i dobronamjerne. Kao takve ću ih prenijeti svim članovima nadzornog odbora, glavnom ravnatelju i zamolit ih da ih on prenese drugim tijelima i stručnim službama da ih prime na znanje. Na tome vam hvala. Slijedom postupka i Zakona o HRT-u na prijedlog glavnog ravnatelja te u sadržaju i u skladu sa Zakonom o HTR-u nakon rasprave i odlučivanja o Nadzornom odboru HRT-a u pogledu koje je glavni ravnatelj prihodio sve sadržajne intervencije članova Nadzornog odbora HRT-a jednoglasno je jednoglasno je usvojen ovaj Statut koji je sada pred vama u saborskoj proceduri. Potom su stručne službe HRT-a postupile sukladno svim odlukama Nadzornog odbora HRT-a u vezi s dostavljanjem statuta HRT-a Hrvatskom saboru. Proceduru Zakonom o HRT-u predviđeno je potvrđivanje statuta HRT-a utvrđuje i vodi Hrvatski sabor. Kao član Nadzornog odbora molim vas njegovo prihvaćanje. Hvala. **Leko, Josip (SDP)**

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Ja ću samo ukratko. Točno je da je na drugoj sjednici nadzornog odbora donesena jednoglasna odluka o upućivanju ovoga statuta u Hrvatski sabor, ali je jednako tako točno da je na cijeloj toj sjednici održanoj 14.01. isti taj nadzorni odbor sa tri glasa za povukao statut i dao na ovo …/Govornik se ne razumije…/ statuta i to je istina s kojom se danas morate sukobiti. Tri glasa za povlačit statuta i jednim protiv on je povučen. I danas glasujemo i raspravljamo o nečemu što je nadzorni odbor povukao, to samo želim reći i upoznati hrvatsku javnost. Upoznat sam sa stvarima pa ću vam reći ovako. Točno je što je predsjednik Nadzornog odbora iznio pred hrvatskom javnošću i hrvatskim saborom. Ovo što ste vi govorili nije točno iz jednog prostog razloga što nije u Hrvatski sabor niti došla odluka niti je moguće donošeni statut da poništi nadzorni odbor jer te ovlasti nema. U skladu s time smo stavili u proceduru i objavili ono što je došlo u skladu s Zakonom o HRT-u u Hrvatski sabor pa vas molim da to uzmete u obzir i vi i tko nas sluša. Hvala lijepa. Sada zaključujem raspravu. O tome ćemo glasovati kad se steknu uvjeti odnosno za nekoliko minuta. Povreda Poslovnika izvolite, u čemu i tko? Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora povrijeđen je Poslovnik u članku 216. **Leko, Josip (SDP)** U čemu? **Đakić, Josip (HDZ)** Kada vi mene kao predsjednik i predsjedavajući ispravljate da govorite da ja nisam u pravu i da nije moja tvrdnja točna. Moja tvrdnja je točna, zapisnik je sačinjen, glasovanje je obavljeno, nadzorni odbor je radio i donio je zaključke koje bi trebalo poštivati. Glavni ravnatelj HRT-a trebao je u deset dana promijeniti svoj prijedlog tako da u njemu bude sve ono što je nadzorni odbor stavio kao primjedbu na onaj statut koji je bio u proceduri. To je točno. (SDP)** Poštovani zastupniče i radi vas i opet radi hrvatske javnosti, nije povrijeđen poslovnik. Ako smatrate da ja griješim, upućujem vas na odredbe statuta koje vas obvezuju stajalište o toj povredi od nadležnog tijela. Ako to ne učinite smatrat ću da ste povrijedili namjerno poslovnik i u skladu sa poslovnikom nećete imati pravo povrede, tražiti povredu poslovnika o ovome u toku ove sjednice. Jesmo se razumjeli? Jesmo. Hvala lijepo. Hvala vam